Я прошу провести реєстрацію і прошу народних депутатів зареєструватись. Будь ласка. 10:05:24 Зареєстровано 341 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження наших колеги, в Олега Васильовича Лаврика, привітаємо з днем народження

Також, колеги, всі квітневі дні ми згадуємо події столітньої давності. І 100 років у ці дні відбулось переможне звільнення Донбасу і Криму армією Української Народної Республіки від російсько-більшовицьких окупантів. 18 квітня частини УНР під командуванням Сікевича звільнили Бахмут, згодом Юзівку, Горлівку, Дебальцеве та Ковпакове. А цього дня 20 квітня 18-го року підрозділи Запорізької дивізії під командуванням полковника Павла Болбочана звільнили станцію Новоолексіївка на Херсонщині, звідки розпочали визволення Криму від російських окупантів. І я переконаний, опираючись на нашу історію і розуміючи, що сьогодні ті ж самі події в Україні і той самий окупант, як і 100 років тому, Україна визволить від російської окупації і поверне і Крим, і Донбас. Пам'ятаємо, боремося, перемагаємо. Сьогодні в нашому засіданні бере участь Прем'єр-міністр України і члени уряду. Давайте привітаємо. Колеги, більш активніше я прошу вітати уряд. І зараз ми переходимо до "години запитань до Уряду". І оскільки це наше перше засідання після дворічного терміну обрання уряду, обрання Прем'єр-міністра України, я запрошую до виступу Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана (15 хвилин), а потім будуть запитання і від фракцій, від народних депутатів. Будь ласка, Володимир Борисович. Увага, колеги! Будь ласка, займіть місця робочі. 10:08:00 ГРОЙСМАН В.Б. Доброго дня! Вельмишановний пане Голово Верховної Ради України! Шановні колеги народні депутати! Маю честь сьогодні звернутись до вас словами, в першу чергу, вдячності за підтримку адже саме 2 роки назад 14 квітня у цій залі був сформований новий уряд вашою довірою, перед яким стояли серйозні виклики і реальні завдання. Безумовно, треба зазначити, що за 2014-2015 рік наша держава пережила величезні випробування з точки зору соціально-економічних питань, які є надзвичайно чутливими для українських громадян. І коли в 14-му–15-му році були досягнуті всі необхідні умови для стабілізації України, наше завдання було розвивати національну економіку і почати вирішувати ті проблеми, які десятиріччями накопичувались, і були, і залишаються поки що, на жаль, надзвичайно чутливими для українських громадян. Наше завдання було забезпечити початок економічного зростання. Ми почали працювати над тим, щоб почати відновлювати соціальну справедливість, але це все потребувало нашої спільної позиції і спільних рішень. Завдячуючи нашій співпраці, нашим дискусіям, іноді дуже нелегким, нам вдалося багато питань зрушити з місця. Саме у цій залі Верховної Ради України ми почали відновлювати, ключове слово - "почали відновлювати", соціально справедливу зміну пенсійної системи. Ми вперше зробили кроки щодо підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати. Ми почали змінювати систему національної освіти, відкрили можливості для побудови нової системи охорони здоров'я. Ми почали відновлювати країну і робити їй капітальний ремонт. Сьогодні, коли пройшли ці 2 роки, ми можемо з вами сказати, що 2 роки не були простими. 2 роки були дуже складними для громадян України, але ми вистояли в цей надважкий період. Я думаю, що ми пройшли і певний історичний етап, який можливо назвати "антикризовим етапом" в долі нашої країни. Перед нами зараз стоять нові завдання. Нам потрібен швидкий економічний ріст, нам потрібні нові робочі місця, нам потрібна економічно сильна України, яка може забезпечувати ефективне відстоювання наших національних інтересів, відновлювати територіальну цілісність. Ми маємо зайняти гідне місце на мапі Європи і світу. І у нас є для цього всі можливості. Але, як завжди, ми приходимо до точки, де маємо зробити вибір: або іти далі і розвивати країну, дивитися в очі проблемам і їх вирішувати; або відкотитись назад. У нас не стало менше викликів. Ми маємо сьогодні серйозні проблеми з точки зору обслуговування зовнішніх боргів. І не ми з вами їх брали, але ми з вами маємо їх обслуговувати, і ми маємо її повертати – це наш обов'язок. Не перекладати їх на плечі рядових українців, а наповнювати український бюджет. Робити все для того, щоби люди відчували, що в їхній кишені стає більше грошей і за них, вони можуть купити більше, ніж коли-небудь. Ми маємо сьогодні тільки сформований державний борг, з 2007 року по 2014-й. Увага: 60 мільярдів доларів! 46 за той період, який я щойно зазначив. 46 мільярдів були запозичені ззовні, але ніхто, ні Україна, ні українці цього не відчули. Ми маємо приймати всі необхідні рішення для того, щоби Україна стала врешті успішною. Ми почали будувати дороги, ми почали забезпечувати енергетичну незалежність, ми почали вирішувати проблеми, які, дійсно, не вирішувались десятиріччями. Але ми точно знаємо, і мій уряд, і я, як Прем'єр-міністр, разом з вами, що потрібно конкретно зробити для того, щоби ми досягли успіху. І це потребує нашої подальшої з вами консолідації. Сьогодні дехто говорить про те, що треба проводити начебто позачергові парламентські вибори. Виглядає це дивно, і я про це говорив не один раз з цієї трибуни, оскільки до чергових виборів ми маємо півтора роки, і за півтора роки ми можемо численні проблеми, які накопичились, вирішити. Ми можемо уникнути будь-яких дестабілізацій, які несуть, в тому числі і позачергові вибори. І ми це зробимо з вами, я в цьому глибоко переконаний. Я пропоную зовсім інший сценарій. Давайте працювати таким чином, щоби в 2019 році нам не було соромно дивитись людям в очі, щоб реальні доходи людей, реальна робота, реальні умови життя, змінились саме в кращий бік - ы ми вийшли на цю трибуну, і прозвітували перед українським суспільством за період важких випробувань, але з очевидними успіхами. Цього люди сьогодні чекають. І я глибоко переконаний у тому, що та команда, яка сьогодні сконцентрована в цьому парламенті, як би не розділяли нас політичні прапори, а в моєму серці єдиний український прапор, я знаю, що коли важко, ми об'єднуємося, приймаємо рішення. Свідченням цього стали ті рішення, про які я щойно сказав, які відкривають можливості побудови нової якості життя українців. Ми маємо залучати інвестиції, ми маємо відновити українське село, ми маємо продовжувати децентралізацію, ми маємо збільшувати добич українського газу і забезпечувати нашу незалежність, ми відремонтуємо тисячі нових і збудуємо тисячі нових кілометрів українських доріг. Ми знаємо, що 2018 рік має всі підстави бути успішним. Тож я пропоную сьогодні йти далі, далі для того, щоб дати справжню відповідь на всі виклики і бути чесними перед українськими громадянами. І сьогодні я хочу щиро подякувати, пане Голово, вам за вашу роботу, за вашу підтримку, подякувати, шановні колеги, "Блоку Петра Порошенка" вам за підтримку, розуміння і консолідацію, шановним колегам з "Народного фронту". Шановні колеги, дякую за підтримку і за ці два нелегкі роки, які ми разом, але я переконаний, що в майбутньому ми будемо мати ще більш успіхів. Олег Валерійович, хочу подякувати вам і вашій фракцій за критику, за державницьку позицію і за те, що ті рішення, з якими ми приходимо в парламент, ви сприймаєте з серцем і завжди готові приймати рішення на благо нашої держави. Дякую, колеги з "Батьківщини", дякую колегам з групи "Відродження" і "Воля народу", буду дякувати колегам з "Опозиційного блоку", якщо вони менше будуть використовувати популізм і роз'єднання, а більше будуть приймати рішення на те, щоб Україна стала сильнішою. Дякую, колеги з "Самопомочі", за критику, за підтримку, за конструктивні ідеї, за спільну позицію по багатьом законам. І, звісно, шановні колеги народні депутати, я хочу сьогодні подякувати самим головним в цьому житті - звичайним українським громадянам. Я щиро дякую за ваше терпіння, за вашу мудрість, за вашу критику, за ваші поради, за ваше стремління зробити Україну успішною. Хочу сказати, що і моє серце, і розум разом з українським суспільством, яке бажає реальних змін. Разом, і до перемоги! Щиро дякую за вашу довіру! Отже, колеги, зараз запитання від фракцій і груп. Я прошу провести запис і приготуватись до запису. І прошу записатись: запитання від фракцій і груп.

Дякую. Уважаемые коллеги, шановні друзі, шановний Володимире Борисовичу! Наша депутатська фракція "Відродження" постійно вас підтримує і надалі буде підтримувати. У мене до вас запитання. Як народний депутат від Одещини, 142 виборчий округ, я це питання уже задавав, цього міста. Ще раз дуже вас прошу, дорога Сарата-Арциз, Арциз-Тарутино. Є проектно-кошторисна документація, ви дали доручення, но руху ніякого немає. Я звертаюся до вас, дуже прошу допомоги в цьому питанні. Дякую. Дякую, шановний Антон Іванович, за ваше запитання. Ви знаєте, що для мене як Прем'єр-міністра і уряду є пріоритетом відновлення українських доріг, які були зруйновані, на превеликий жаль, і кожного року не ремонтовані дороги зазнають величезних руйнувань. Ми розпочали програму капітального ремонту і реконструкції доріг у другій половині 2016 року, а більш масштабно у 2017-му, а ще більш масштабніше це буде виглядати у 2018 році. І зрозуміло, що сьогодні вже всі плани сформовані, але я хочу вас запевнити в тому, що по результатам першого півріччя ми подивимося про реальний стан виконання, капітального ремонту і реконструкції українських доріг для того, щоби, можливо, зробити коригування наших планів. Я обов'язково дам доручення ще раз подивитися на ті дороги, про які ви акцентували увагу. Одним із пріоритетів сьогодні є завершення дороги, яка з'єднує Одесу і Рені "Одеса-Рені" – вона стоїть сьогодні у пріоритеті. Ми вже другий рік поспіль робимо її відновлення, і в цьому році я хотів би, щоб ми її завершили. Дякую вам за ваше запитання. Одарченкові. 10:19:45 ОДАРЧЕНКО Ю.В. Дякую. Шановний Володимир Борисович, хочу до вас звернутися як до людини, яка в минулому успішно керувала містом, знає проблеми міста. Я обраний від Херсона, і в Херсоні є величезна проблема, пов'язана з руйнацією будинків гнучкої схеми. В свій час були розроблені такі специфічні проекти, і ці будинки почали руйнуватися. Вони будувалися ще в 70-х роках. Є відповідна державна програма, яка в свій час передбачала виділення коштів на відселення людей з цих будинків. В Херсоні таких будинків 50, але п'ять з них знаходиться в жахливому аварійному стані. По суті, люди живуть там під загрозою обвалу цих будинків. Я прошу вас звернути на це увагу. Є відповідне рішення Комітету Верховної Ради, і передбачати все-таки реалізацію цієї програми через виділення хоча б мінімальної кількості коштів. Дякую. Дякую за ваше запитання. Насправді такі проблеми притаманні багатьом містам України, коли є застарілий житловий фонд, який не придатний для проживання, і ви правду говорите про те, що я маю відповідний досвід у вирішенні таких проблем. Ніколи не брав участь у державних програмах з цього приводу, а шукав місцеві ресурси, оскільки якщо це житло комунальної власності, воно належить територіальній громаді. І якщо до 2014 року, ви праві в тому, що потрібні були нові програми окремі, чи то "Питна вода", чи то програма доріг, чи то програма котелень, чи то програма відновлення, реновацій житлового фонду або відселення, я з цим розумію... згоден, але з 14-го року, шановні друзі, ми з 64 мільярдів гривень місцевих бюджетів в 18-му вже передали на місця 231 мільярд, майже в 4 рази ми збільшили відповідні бюджети. Сьогодні, я думаю, що бюджет розвитку тільки, напевно, міста Херсон, можливо, дорівнює мільйонів 500 гривень, я думаю десь приблизно так, принаймні має бути не менше, тому що місто, яке я очолював, вже сьогодні – 300. Ну, хочу вам сказати, що тут треба на місцях працювати для того, щоб наповнювати бюджет. І, справді, навіть 300 мільйонів, цього є достатньо для того, щоби зробити поетапні програми виведення такого застарілого житлового фонду з експлуатації, переселення людей. Я для цього розпочинав колись програму років 10 назад муніципального житла, коли ми могли, в тому числі і вирішувати і ці проблеми або робити залучення інвестиційних ресурсів для того, щоб робити відселення. Я думаю, що сьогодні на місцях є всі повноваження для того, щоб вирішити цю роботу. Що стосується уряду, окрім того, що ми передали сотні мільярдів на місця, ми, в тому числі і зробили ряд важливих системних рішень щодо Державного фонду регіонального розвитку, де регіональна влада вирішує напрямки використання відповідно до державної регіональної політики. І друга позиція – це субвенції на соціальний економічний розвитку, окрім того ми передаємо кошти і на дорогі, і так далі. Тобто фактично у держави сьогодні немає... Дякую вам. Від "Народного фронту" запрошується до слова Заставний Роман. Шановний Володимир Борисович, я, перш за все, хочу висловити вам щирі слова подяки від всієї Тернопільщини за ту системну роботу, яку ви проводити по відродженню тернопільського краю. Але проте хочу попросити, щоб ви особисто втрутилися в проблему, яка вже існує на Тернопільщині більше 22 років, - це питання жителів села Кутківці, бувшого радгоспу "Тернопільського", де розпаювання відбулося без їхньої участі, розроблена певна модель, де можна задовольнити 250 родин. Документи всі знаходяться безпосередньо в Кабінеті Міністрів. І людське таке прохання від всіх жителів цього села, пенсіонерів і бувших робочих із села і із села і радгоспу "Тернопільського", щоб ви особисто втрутились і посприяли якнайшвидшому вирішенню цієї проблеми. При безпосередньому візиті в Тернопільщину була така обіцянка. Я думаю, що ще більше буде слів подяки за ту системну роботу, яку ви проводите. Дякую. Дуже дякую, Роман Йосипович, за запитання. Я обов'язково розберусь, якщо ви мені дасте копію цього звернення, і подивлюся, що зможу зробити для того, щоб реально допомогти людям. Окремо хочу сказати, шановні колеги народні депутати, уряд нещодавно ухвалив рішення про передачу у власність 23 тисячам українських фермерів земельних ділянок, які вони обробляють, але на які не мають права власності. І будемо просити український парламент ухвалити цей закон для того, щоб відновити соціальну справедливість і підтримати українське фермерство. А щодо цього питання жителів села Кутківці, ми перевіримо, в чому є проблема. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Волі народу" Шахов Сергій Володимирович. Включіть мікрофон, будь ласка. 10:25:02 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановний Володимире Борисовичу, сьогодні величезна проблема стала на ринку перевезень населення. З маршруток викидають пенсіонерів, наших дідів, які боронили нашу землю від фашистів. Сьогодні в задні двері вилітають діти (це сталося на Львівщині), і пільговиків взагалі не перевозять. А руйнується сьогодні електротранспорт, це трамваї і тролейбуси. Я до вас звертався на Кабміні. Шановний Володимире Борисовичу, вся Європа сьогодні йде за зеленою енергією. Вся Європа сьогодні бореться з забрудненням довкілля. Ми що, хочемо, щоб електротранспорт сьогодні здався повністю на металобрухт і вивезли з міст. Я прошу сьогодні відмінити Постанову від 2015 року 1192 і повернути Постанову 881 по поменшанню сплати за електроенергію комунальними підприємствами, бо це не комерційні підприємства, це саме комунальні, які сьогодні… Це саме підприємства, які перевозять пільговиків. Будь ласка, зверніть на це увагу. І друге. Володимире Борисовичу, Луганщина чекає виїзний уряд до нас, з короваєм. Будь ласка, подивіться в якому стані сьогодні інфраструктура. Дякую. Дуже дякую за ваше запитання. Що стосується питань тарифів на електротранспорт. Звісно, краще, ніж електротранспорт або муніципальний великий габаритний транспорт, знайти жодної іншої системи неможливо. Зрозуміло, що в містах маленький транспорт є контрпродуктивний і він поглинає великий транспорт, що потім виникає величезними катастрофічними наслідками для мешканців міста. Чому я про це говорю, тому що маю власний досвід, в тому числі і в вирішенні цієї проблеми. Що стосується тарифів. Тарифи на електроенергію в країні встановлює незалежний регулятор НКРЕКП, на яке, на превеликий жаль, уряд немає жодного впливу. Тому що я вважаю, що є питання сьогодні справедливості тарифів для промисловості, для електротранспорту, для нічного освітлення і так далі, Ми маємо тут розбіжності в поглядах з НКРЕКП. Але це не входить в компетенцію по закону уряду, і ми нічого не можемо з цим подіяти. Що стосується взагалі транспорту, то це питання місцевих громад. Хочу сказати, що я знаю, що таке, коли транспорт виходить ели-ели, ледве-ледве, і люди мають величезні з цим проблеми. Натомість маршрутки створюють тільки небезпеку, технічно несправні і так далі. Я колись казав про те, що за кордоном в цих маршрутках возили цегли, а в Україні переробили їх з грузовантажних на пасажирські і возять сьогодні пасажирів, це неприйнятно. Тому ми постійно посилюємо відповідальність в цій сфері. Хочу вам сказати, що наш курс на те, щоби відновлювати тролейбусне сполучення, трамвайне сполучення, автобуси великої місткості. Сьогодні місцеві бюджети мають всі можливості для модернізації транспорту і його відновлення, в тому числі і відновлення і закупівлі нового. І я вважаю, що це питання суто місцевої влади. Там, де вона є ефективна, ми бачимо численні приклади… Будь ласка, додайте. Не треба, так? Добре. Від фракції "Самопоміч" Сисоєнко Ірина Володимирівна. Передає Тетяні Остріковій. Будь ласка. Шановний пане Прем'єр-міністре, а це зараз від трибуни був звіт уряду за 2 роки діяльності? Ми вимагаємо негайного звіту про діяльність уряду за 2 роки вашої роботи перед суспільством і перед платниками податків. Ви коли прийшли до влади 2 роки назад, ви говорили про наведення ладу на митниці і про будівництво доріг. Дороги зараз, коли зійшов сніг, це американські гірки, а митниця, там панують зараз правоохоронці і контрабандисти. Про які 70 мільярдів додаткових надходжень від митниці говорить уряд, якщо ми детально вивчили це питання і виявили, що ця сума стягнута за рахунок зростання імпорту, за рахунок того, що було введено ПДВ при імпорті газу, за рахунок того, що збільшилося ввезення транспортних засобів і за рахунок девальвації національної валюти. А реально стягнуто до бюджету від боротьби з контрабандою лише 46 мільйонів гривень. Тому, будь ласка, надайте нам зараз звіт про податкову і митну політику вашого уряду, що зроблено було… Дуже дякую за ваше запитання. Хочу вам сказати, що ті дороги, які виглядають як американські гірки, це не дороги Гройсмана, це символ безгосподарності минулого. Як виглядають дороги Гройсмана, ви можете подивитись в Київській області, у Львівській області, можете подивитись на Одесу – Рені. Це ті дороги, які ми відновлюємо нові. А тепер, що стосується звіту уряду. Послухайте, я можу точно сказати про те, що звіт уряду український уряд публічно презентував 15 лютого 2018 року. Він знаходиться сьогодні в парламенті, є доступний для вас, ви можете його вивчати. Більше того, в ряді комітетів вже пройшли розгляд цього звіту з конкретними цифрами, з конкретними деталями і з конкретними планами, в тому числі і на майбутнє. Тому, будь ласка, вже 2 місяці у вас було його почитати. І уряд України завжди готовий звітувати в будь-який момент і будь-якій аудиторії, що ми робимо постійно. Ще одне хочу вам сказати, що навіть я ввів абсолютно нову практику щоквартального звіту уряду, де я публічно абсолютно перед засобами масової інформації презентую те, що було зроблено за один квартал, півріччя, 9 місяців і рік, а потім річний звіт, який має надійти по закону до парламенту, який надійшов до 15 лютого наступного року. Так що читайте, дивіться. І, безумовно, якщо у вас будуть побажання на майбутнє, ми завжди їх готові врахувати. А що стосується боротьби з контрабандою, то можу вам сказати, що, дійсно, нам дещо вдалося зробити, і про це говорю не я, а бізнес-асоціації. І навіть те, що ви сьогодні процитували, що кошти надійшли від сплати за експорт, імпорт, автомобілі і так далі, це свідчить про те, що, насправді, кошти надходять в бюджет від експортно-імпортних операцій так, як це має і бути. Що стосується… Що стосується зміцнення наших позицій по боротьбі з контрабандою. І ви знаєте, що для мене це є величезний пріоритет. Ми вже оголосили врешті-решт вже третій, по-моєму, тендер на закупівлю скануючих систем, 13 із скануючих систем, які дадуть нам можливість більш якісно і чітко проводити догляд і оформлення вантажів, на які ми будемо, я переконаний в тому, які збільшать поступлення до українського бюджету. минулих періодах нам блокували проведення цих тендерів, сподіваюсь, що в цей раз ми їх проведемо і зможемо автоматизувати роботу української митниці. А, окрім того, я думаю, що ви входите в профільний комітет, можете запросити керівника ДФС, він вам постійно про кожну гривню, про кожний показник, про роботу кожної митниці. А з контрабандою давайте боротись більш жорстко, і я тут абсолютний прихильник таких заходів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Ревега Олександр. Доброго дня, шановний Володимир Борисович! Я хочу попросити вас, щоб ми завершили в цьому році ту необхідну і потрібну справу по місту Бердичеву, коли було лихо у 2017 році. У зв'язку з погодними умовами люди не змогли закінчити роботи - і кошти повернулися в бюджет. Ми об'їжджали місто з міським головою. Люди надзвичайно вдячні, дітки, медики - всі вдячні за те, що люди повірили, повірили вам, і даже без коштів вони накрили дахи, щоб не обвалилися стелі і далі не було більшого лиха. Я вас дуже прошу, щоб ви допомогли виділити кошти, бо вони повернулися в бюджет, щоб розрахуватися з людьми і щоб були закінчені дані роботи. І ще одне важливе запитання. Володимир Борисович, я вас дуже прошу, я вже звертався не один раз із трибуни Верховної Ради, допоможіть, будь ласка, збудувати будинок в місті Бердичеві. Три роки поспіль виділяються кошти, будинок для військовослужбовців. У нас три військових… 30 секунд, будь ласка. РЕВЕГА О.В. …одна з них - це сили спеціальних операцій. Три роки виділяються кошти, там якісь непорядні підрядники чи документація не в порядку. Будь ласка, міністр оборони, почуйте мене, щоб збудували військовим цей будинок, закінчили. Кошти три роки виділяються, кожен рік на 3-4 мільйона зростає вартість, а роботи не робляться. Володимир Борисович, я дуже прошу втрутитися. Це для наших військових. Дякую. Дякую за запитання. Насправді ми виділяли кошти для того, щоб підтримати мешканців Бердичева після тих подій. На превеликий жаль, вони не були використані. На наступний урядовий комітет буде винесено це питання для того, щоб не відновити, а повернути те, що не було використано в минулому році. А що стосується будівництва, розглянемо спільно з Міністерством оборони. Дякую. Дякую. Від Радикальної партії до слова запрошується Амельченко Василь. Він передає Олегу Ляшку. Будь ласка. 10:35:28 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Прем'єр-міністр, найкращий звіт уряду – це гроші в кишенях українців. Сьогодні ціни в магазинах, в аптеках, на комуналку такі, що жодна робоча сім'я не може задовольнити свої потреби. Ото є звіт про діяльність. Щодо доріг. Безумовно, ми бачимо ті дороги, які ремонтується, але більшість доріг в Україні не ремонтується. Я позавчора їздив на Луганщину через Донеччину, дороги немає, один напрямок. І ключове. Збільшення доходів українців - єдина можливість відродити економіку і подолати бідність. Ми чуємо заяви представника Міністерства фінансів вашого про те, що немає можливостей для підвищення зарплат. Ми чуємо заяву Міжнародного валютного фонду, щоб українцям не піднімали зарплати. Ціни на газ піднімають, ціни на продукти піднімають, на ліки піднімають, а зарплати і пенсії не піднімають. І як за цих умов вижити людям? Як подолати бідність? Тому ми вимагаємо від вас підвищення заробітних плат, що дасть можливість вернути людей в країну і подолати бідність. Дякую, шановний Олег Валерійович, за ваше питання. Я вам хочу сказати, що мене дуже турбує питання зростання цін. Але моя стратегія, я думаю, нічим не відрізняється від вашої. Як ми можемо сьогодні стабілізувати ціни в Україні? Є два шляхи: або адміністративне регулювання, ніколи не було ефективним і ціни зростали, або ми можемо наситити український ринок якісною українською продукцією, це стосується в тому числі і продукції сільськогосподарського призначення. Ви правильно говорите про те, що ціни на енергоносії впливають на кінцеву вартість продукції. Але ви також знаєте, що ми не впливаємо сьогодні на регулювання цін на енергоносії – це робить незалежна комісія. І коли для промисловості це збільшується, то це збільшується для кінцевого продукту, в тому числі і може збільшуватись для виробництва і ремонту, капітального ремонту, і реконструкції доріг. І тут я абсолютно з вами згоден, що сьогодні це потребує додаткової уваги. Тому ми плануємо сьогодні масштабні програми підтримки аграрно-промислового сектору. Чому? Тому що в вартості споживчого кошику, саме найбільше зросла і минулому році ціна на що? Саме на м'ясо. Тому що було, безгосподарність привела до того, що ми мали серйозну африканську чуму, і ніхто з цим не боровся явищем в попередні періоди, але ми зараз почали цим займатись достатньо серйозно. Ми почали дотувати сьогодні, і підтримувати сільгоспвиробника на місцевості. В кожне господарство ми дамо, домове господарство, в кожну сільську родину, яка буде вигодовувати сьогодні худобу, ми будемо давати дві з половиною тисячі, півтори тисячі на молочні стада. Ми будемо робити для того, щоб українська сільгосптехніка продавалась, а не імпортована. Це буде все сприяти створенню нових робочих місць і в тому числі реального зростання економіки. Я привів тільки один приклад. Тепер, ви говорите про дороги. Олег Валерійович, я їжджу по тим же самим дорогам і бачу, в чому є серйозна проблема. Та ніхто десятиріччями не міг цю проблему вирішити. Не було війни, була стабільна економіка, але брали борг,

Це було величезним злочином перед державою: брати борги і невідомо куди їх дівати, і дороги не ремонтувалися, дорога може стояти 10 років і потім знищитися. Якщо хтось в цій залі хоче сказати, що саме із-за мене зруйнувалися дороги, то, можливо, що із-за мене зруйнувався Радянський Союз? Я можу сказати, що я не той, хто буде прикривати реальний стан справ, я той, хто готовий вирішувати чи не вперше. Покажіть мені хоч один рік, можливо, за вашої влади, хто там критикував це питання, щоб побудувати 3 тисячі кілометрів доріг. Не бачите - я вас повезу. Але я згоден з тим і покажу, але я згоден з тим, що цього є недостатньо, люди сьогодні в більшості своїй їздять по поганим дорогам. Але якщо 5 років ми будемо реально над цим питанням працювати, дороги стануть іншими, зарплати стануть іншими, економіка стане іншою. І тому я говорю, що ми маємо залучати сьогодні фінансові ресурси для того, щоб економіка зростала. Буде зростати економіка - люди будуть мати роботу, будуть повертатися в Україну працювати на ринкові зарплати. Але це політика не пустих слів, а конкретних дій, які ми з вами робимо. Нам потрібен час, нам потрібна сила, нам потрібна політична єдність, і тоді ми зробимо все для того, щоб віддати зовнішні борги, зробити економіку сильною і не приймати будь-яких умов, які погіршують життя українських громадян, оце моя політика. І я ще раз хочу вам подякувати за те, що в багатьох питаннях ми є однодумцями, а на місцеві дороги тільки в цьому році ми передаємо 11 мільярдів гривень, такого не було ніколи. І депутати, в тому числі мажоритарні, дивіться на місцях, як використовуються ці роботи. Тому що одного Гройсмана дивитися за кожним, хто робить дороги в кожному куточку України, а їх будуть робити сьогодні по всій країні, не вистачить. Давайте це робити разом, і наші надбання разом, і наші виклики разом, і проблеми, які ми маємо дивитися в очі, для того щоб їх вирішувати. І якщо будемо чесними перед людьми, люди завжди це будуть відчувати, розуміти і підтримувати. Дякую. Дякую. Від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, будь ласка. минулого разу, коли я задавав запитання, ви порекомендували подивитися перед тим, як задавати запитання, в дзеркало. Я сьогодні йшов сьогодні на роботу, подивився на себе в дзеркало, і тепер вирішив продовжити тему охорони здоров'я. Я знаю, чому пані Супрун приїхала в Україну. Ви казала, що вона, будучи в Америці, могла вибрати будь-яку іншу державу, а поїхала сюди, бо тільки у нас в Україні без диплому, без указу Президента про громадянство, можна стати міністром охорони здоров'я. Це тільки в Україні можна отримувати заробітну плату з наших платників податків, а сплачувати свої податки в іншу державу, це видно по її декларації. Але в мене питання, по-іншому. Є Закон про Кабінет Міністрів, 9 стаття. При формуванні нового складу міністрів Прем'єр-міністр вносить кандидатуру на членів уряду, і немає там ніякої коаліції. Щоб не було популізму, в чому ви нас звинувачуєте, я вам задаю конкретне питання: коли ви внесете цю кандидатуру в зал? Це об'єднає нас. Дякую. Пане Ігорю, я добре бачу. Зараз бачу, що ви добре виглядаєте, я думаю, цю ж саму картину ви побачили зранку перед дзеркалом. Я дякую за ваше запитання. І знаєте, я розумію, що у вас є особливе ставлення до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Насправді ведемо дискусію в українському парламенті з коаліцією. Як тільки буде визначена спільна позиція щодо кандидатури міністра охорони здоров'я, то, безумовно, я як Прем'єр-міністр внесу цю кандидатуру в український парламент. А що стосується взагалі охорони здоров'я, хочу попросити одну річ. Просто попросити, будь ласка, дивіться, от говорять сьогодні, що лікарні, поліклініки в жахливому стані. Правда? Правда. А давайте все ж таки ми будемо говорити про те, що це все відбулося внаслідок абсолютно недолугої політики в минулі періоди, коли охорона здоров'я нікого це цікавила. Цікавило дві речі. Дві речі в охороні здоров'я цікавили, за що боролися всі режими: перше - це контроль над закупівлями ліків, мільярди, щоб привласнити їх собі; і друга позиція - закупити інші інші технічні засоби, обладнання, там все що завгодно, щоб на тому ще вкрасти 30,40,50 відсотків. Прийшла першим заступником міністра звичайна людина по прізвищу Супрун, яка почала ламати ці схеми, почала вибудовувати нову систему прозорих закупівель ліків, яка відмовилася від будь-яких корупційних оборудок, яка почала це все ламати. Ми як уряд почали працювати над тим, щоб або залишити охорону здоров'я в тому стані, як вона є, або її почати змінювати. Ми вибрали інший варіант. І, в принципі, я знаю, що будуть критикувати. Мене все моє життя критикують, що би я не робив, але як наслідок в результаті моєї праці завжди є непоганий результат по відношенню до людей – це саме головне, що мене мотивує на працю. І тепер я хочу сказати одну річ, що я дуже би хотів, коли я піду з посади Прем'єр-міністра, щоби охорона… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте можливість завершити. щоби охорона здоров'я була якісно іншою. Але тут треба розділяти, в тому числі, друзі мої, і відповідальність. Вже сьогодні мільйон українців обрали за контрактом свого власного лікаря, якому ми заплатимо вдвічі більше, ніж він отримував досі. Але суть полягає в тому, що давайте подумаємо і над іншим питанням: а кому належать сьогодні поліклініки, а кому належать сьогодні лікарні, а хто несе відповідальність за відділення у лікарнях і за стан операційних? Я вам скажу: власником поліклінік і лікарень є місцеві органи влади, районні, обласні третьої ланки, яким ми передали, я вже приводив приклад, понад 200 … трошки менше 200 мільярдів гривень на місцеві бюджети. Що їм сьогодні заважає зробити нормальну палату, що сьогодні їм заважає зробити нормальну лікарню або операційну? Ні-чо-го! Тому наші вимоги будуть посилюватися до того, щоб нові лікарні відкривалися. Ми зараз завершили ОХМАТДИТ, сьогодні, хочу підкреслити, що я обіцяв в цій залі закінчити будівництво пренатального львівського центру, в якому, на превеликий жаль, в 2011 році зупинили будівництво. Я виконав цю обіцянку, і ми добудували, допомогли добудувати львів'янам, сьогодні Президент у Львові його відкриє. Ми будемо йти далі для того, щоб допомагати вирішувати проблеми лікарень. Але саме головне: я сконцентруюсь на тому, щоб заробітна плата лікарів зростала – це наш борг, який ми маємо їм повернути. Але ще хочу сказати, є одне наше упущення, про яке я хотів би сказати, це екстрена швидка медична допомога. Мова йде про те, що там ми дійсно заборгували. І ми вийдемо в український парламент з окремою програмою підтримки і розвитку екстреної медицини. Дякую народному депутату Сисоєнко, що вона поставила це питання, привернула увагу до тієї проблеми, яка, на превеликий жаль, має місце. ми будемо працювати над тим, щоб охорона здоров'я стала кращою. І ще одна річ, наша спільна ініціатива – 17 мільйонів 800 тисяч рецептів сьогодні виписані хворим, хронічно хворим, які раніше не могли дозволити собі лікуватися, сьогодні вони отримують безкоштовні ліки, вот результат нашої роботи, вот результат, що ми не дали вкрасти гроші і не дамо, хто би як за це не боровся. І не треба на плечі однієї Супрун перекладати 20 років безвідповідальності і хауса в охороні здоров'я. Дякую за вашу увагу. Дякую. Зараз 20 хвилин виступи від народних депутатів. І я наголошую, не будуть, не будуть скорочені виступи, буде тих самих 20 хвилин. Прошу провести запис на запитання від народних депутатів.

вчора двоє рибалок заарештованого судна "Норд" незаконно перетнули кордон України, вилетівши за незаконно наданими їм російськими паспортами з Києва до Мінську, а далі вже до тимчасово окупованого Криму. Я думаю, що ви добре взагалі обізнані з ситуацією щодо із судном "Норд". В мене до вас питання, пане Прем'єр, я хочу, щоб ви послухали. Питання в цьому,:чому до цього часу не оголошені персонами нон-грата ті російські дипломати, які тижнями возили українських рибалок по всій території України, намагаючись їх незаконно переправити до тимчасово окупованого Криму? Хто понесе відповідальність за вчорашнє безглуздя? Чому так зганьбили зусилля прокуратури Криму, прокуратури України, спеціальних служб, відпустивши… 30 секунд, будь ласка. ЧУБАРОВ Р.А. Я хочу закінчити. Хто буде відповідати за те, що у нас немає взагалі охорони кордонів? Хто це допустив? Дякую, вельмишановний пане Рефате. Я не знав про ту проблему, про яку ви щойно зазначили, щодо виліту за кордон нашої держави двох цих осіб. Хочу вам сказати, що стосується дипломатів, то рішення про виселення їх приймає МЗС. А от щодо заборони в'їзду

Прошу передати слово Тарасу Батенко. Шановний Володимир Борисович! Тарас Батенко, Українське об'єднання патріотів "УКРОП", Львівщина. Тема, про яку ми фактично постійно мовчимо, - це тема збереження історичної спадщини, унікальної національної історичної спадщини. Кожного року, Володимире Борисовичу, ми не дораховуємося унікальних перлин наших національних. У моєму виборчому окрузі на Золочівщині цього річ починає серйозно обвалюватися національна пам'ятка архітектури – замок ХV століття, Поморянський замок. Протиаварійні заходи, які може здійснити обласна державна адміністрація, на жаль, недостатньо, і фактично ми цю унікальну перлину архітектури і культури можемо втратити назавжди. Я би просив вас так само, як ви робите жести унікальні щодо перинатального центру, зробити надзусилля певні і знайти певні певні кошти для того, щоб застабілізувати цю унікальну пам'ятку архітектури і залишити її для майбутніх поколінь, бо я переконаний, що втрата національної пам'яті не менш болюча, ніж втрата політичного суверенітету. Ви знаєте… Дякую за ваше запитання, пане Тарасе. Я з вами згоден тим, що треба нашу культурну спадщину берегти, тому що відновити її буде неможливо ніколи. Але я теж знаю про те, що на місцях є прояви повної безгосподарності по відношенню до таких об'єктів. Таке враження, що люди не розуміють, що це дійсно там цінність, яку треба не просто зберегти, а передати прийдешнім поколінням. Я подивлюсь на специфіку цієї будівлі, де вона, належить кому і хто нею управляє. І якщо ми зможем знайти якесь рішення, я запропоную вам. Дякую за ваше запитання. Дякую. Я посприяю в цьому питанні, щоб ми могли його вирішити. Ми говорили вчора про депутатський запит. Я думаю, що ми зможемо на робочому рівні це питання вияснити і максимально посприяти. Отже, Мусій

"Про все" так званої, "про це". В мене конкретне запитання. Скажіть, будь ласка, чи має до розповсюдження цієї книги Міністерство освіти? І чи популяризація гомосексуалізму в дитячому віці і розтління малолітніх є практикою діяльності уряду? Думаю, що ні. То чому з'являються такі книги з рекомендаціями, що це підручник для дітей молодшого шкільного віку? Там написано, на цій книзі, прямо, що це підручник. Там написано, що це для молодшого шкільного віку вона призначена. Ліквідували комісію суспільної моралі. Напевно, добре. Передали цю функцію Міністерству культури. То, напевно, Міністерство культури мало би дивитися за тим, що у нас для кого видається, бо, якщо для дорослих, це добре… Дякую, пане Олег. Ви говорите такі речі, що мені аж неприємно їх слухати. Це не є ніякою політикою уряду, про що ви говорите. Навіть не говоріть Навіть не говоріть про це. Я думаю, що це не наше рішення. Я думаю, що міністр освіти, один із найкращих наших міністрів в уряді, Лілія Гриневич, зараз вас проінформує про реальний стан справ. Дякую. Шановний пане Олеже, Міністерство освіти і науки немає жодного відношення до цієї книжки. До речі, ця книжка вже вдруге перевидається в Україні. Вперше її видали в 2008 році. І у нас на ринку є дуже багато різних книжок. Міністерство освіти і науки не займається контролем всієї дитячої літератури. Ми проводимо експертизу тільки тих методичних посібників і підручників, які йдуть в школи. Там немає в цій книжці, ми спеціально дістали цю книжку, і нам журналісти принесли, там немає написано, що вона рекомендована Міністерством освіти. Це не відповідає дійсності. Тому ті, хто створив цю книжку, її переклав, тому що це є іноземне видання, перекладене на українську мову, ті, хто це зробили, несуть відповідальність за цю книжку. І нам треба застерегти батьків лише з свого боку тут поінформуванням, що вони повинні дивитися, що вони дають читати дітям. Міністерство освіти працює з тими посібниками і підручниками, які йдуть в школу. Ця книжка ніколи не була

Христос воскрес! Питання до Прем'єр-міністра. Володимире Борисовичу, в країні іде війна. Я розумію, що для вас питання про дороги дуже болюче, але для нас питання в Донецькій, Луганській областях надзвичайно болюче в зв'язку з вивозом, щоденним вивозом поранених. На жаль, губернатори обох областей, Донецької області і Луганської, нічого не роблять для того, щоб нам спростити цей процес. Вам кажуть неправду, коли кажуть, що винні військові. Єдині дві дороги, де користуються військові, це Авдіївка – Костянтинівка і Волноваха – Маріуполь, вони єдині якраз у придатному стані, вся решта доріг не існують. Ми не можемо вивезти поранених ні з Світлодарська. У нас критична ситуація з вивозом як важкохворого населення з Маріуполя і тим більше поранених. У нас проблема, що ми не можемо підняти навіть на військових гелікоптерах немовлят з Маріуполя. У нас, дійсно, там дуже критична ситуація з дорогами, Володимире Борисовичу, іще раз, ми просимо, зараз я виступаю від всіх військовослужбовців, особливо медиків на війні, нам потрібен ваш особистий контроль над ремонтом доріг в Донецькій і Луганській області. У нас критична ситуація з вивозом поранених. Ми дійсно зараз кожен раз ризикуємо здоров'ям наших героїв, вивозячи їх на стабілізаційні пункти - це в центральні районі лікарні. Плюс ми маємо велику проблему з… Я дякую вам за ваше запитання. Я обов'язково, вже, в принципі, поки ви виступали, я доручив віце-прем'єр міністру Кістіону провести нараду за участю всіх. Там, ви знаєте, є особливі умови управління цими територіями, там не обласні адміністрації, а військово-цивільні адміністрації і там є певні особливості. Тому все, що буде залежати від сприяння уряду, ми подивимось, що можемо зробити. Але проаналізуємо ситуацію, проаналізуємо наявні ресурси і те, як їх спрямовують на вирішення тих проблем, про які ви говорите. Безумовно, це важливі питання, які ви порушуєте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кириченко Олексій передає слово для запитання Ігорю Мосійчуку. Включіть мікрофон, будь ласка. Шановний Володимир Борисович, в мене до вас три коротких запитання. Перше: щодо доріг, конкретика. 300 мільйонів було виділено на місцеві дороги в Полтавській області. Керівник "Облавтодору" Володимир Трояновський. Міст через Сулу падає, все, я думаю, в цьому році він рухне. На дорогах ями, що голови райрад залазять з головою, навіть не по пояс, ми тут демонстрували. Прошу взяти на особистий контроль. Друге питання. Нещодавно відвідав Одеський художній музей і довідався, що 8 тисяч картин знаходяться і зберігаються в дуже жахливому стані. Така ситуація саме з картинами з колекції Потоцьких у вас, у Вінниці, в надзвичайно тяжкому стані. Якщо ми не дбаємо про культуру, то за що ми тоді воюємо і чим ми відрізняємося від східного сусіда? І нарешті третє, якщо про війну. 30 секунд, будь ласка. МОСІЙЧУК І.В. Питання до міністра оборони. Пане Святослав, скажіть, будь ласка, як може бути воєнкомом Приморського району Одеси особа, яка в 2015 році в часи боїв в Дебальцево купила собі квартиру в окупованому Криму? Це пан Лобан. Дякую. Дякую, пане Ігор. По Полтавській області, можу вам сказати, що ми, дійсно, виділяємо достатньо серйозні ресурси. Але я перепровірю по тим планам, про які ви сказали, по тим районам. Насправді в цьому році вперше піде 11 мільярдів на місцеві дороги. Я думаю, що у вимірі реальних грошей це в три-чотири рази більше грошей. Але ви праві в тому, що їх можна використати по-різному. Можливо, зробити хороший, якісний, чесний ремонт, і буде стояти дорога нормально там і 5, і 10 років. А можна це зробити тяп-ляп 0- і воно звалиться. Але хочу сказати одну річ. Дивіться, от щоб ніхто не плутав по дорогам Ми робимо зараз іноді пломбування доріг, це такий ямковий ремонт, який не є довговічним. Він може стояти 3, 6 місяців. І зрозуміло, коли зима, літо, воно просто зруйнується. Наше завдання зменшити кількість поточного ремонту ямкового протиаварійного, і збільшити кількість капітального ремонту реконструкції доріг. От ми зараз ідемо по цьому шляху. Ну, коли десятки років не ремонтували дороги, коли вони знищувались…Подивіться, Одеса-Київ, Київ-Одеса. зробив ще покійний міністр Кірпа в 2003-2004 році, ніхто до цього не дивився до цієї дороги, вона простояла там скільки: 10,12, 15 років - і розвалилася. Але якби за нею кожен рік дивилися нормально, вона би в такому стані не була. Це свідчить про те, що у нас є там декілька періодів. Пару доріг зробили до 2012-го року, року, до Євро-2012 парочку. Одну дорогу, можливо, більше там зробили, ще там в 2003-2004 році, і ще одні дороги робили в період до Олімпіади-80 в 1979 році, коли приблизно от я народився, і все. І тому ми маємо такий жахливий стан. Перепровіримо, що по Полтаві. Тепер, одне зауваження. Не "у вас на Вінниччині", а у нас на Вінниччині. Україна єдина. І Полтавщина, і Вінниччина, і Харківщина, і Чернігівщина, і Луганщина і так далі. Тому я подивлюся по цим питанням. Я не знаю, музей він підпорядкований чи області, чи це державний, подивимося, яке фінансування області. Обласні бюджети мають до цього, ну, мають отримати до цього… І, до речі, хочу сказати, Полтавська обласна рада. Скільки блокує сьогодні виділення нових можливостей для добичі українського газу? Уявляєте, що це таке? Блокують наших взамін на те, щоб ми купили газ за валюту! Це катастрофа, я наголошую на цьому. Буду просити народних депутатів. Мені кажуть про те, що там хтось вже з корупційними історіями ходить по залу і блокує ці всі історії. Я буду просити обласну раду, буду просити партії обласної ради. Врешті-решт, створюйте конкуренцію, нехай приходять, добувають, нехай роблять Україну сильнішою. Менше будемо купувати за валюту. Більше здобудемо українського газу, одразу зможемо зменшити ціни. Ну як же цього не розуміти? Це державний інтерес. Вже і ренту на місцях залишили 5 відсотків. Ну що ще ми маємо зробити для того, щоби масштабно пішли конкурентно працювати. По музеям подивимося, пане Юрію, і проінформуємо. Дякую за ваше запитання. Шановний Володимире Борисовичу! Питання стосується, в 2015 році Верховна Рада прийняла законодавство, яким дозволила державі відновити контроль над підприємствами державного сектору економіки, в яких у держави 51 відсоток, але менше 60-ти. Є приклад, де було змінено керівництво "Укрнафти". Але є й інше велике стратегічне підприємство, "Запорізький титаномагнієвий комбінат", в якому у держави 51 відсоток, але з 2013 року керує цим підприємством пан Сивак, поставлений ще паном Фірташем, який володіє міноритарним пакетом в цьому підприємстві. В 2016 році, після набуття навіть зміни до цього законодавства, пану Сиваку була вручена підозра САП про розтрату 500 мільйонів гривень цільових, які були в цьому підприємстві. Але, на жаль, за 2 роки, з того моменту, коли йому навіть було вручено підозру, Кабмін і Фонд держмайна не спромоглися узгодити кандидатуру виконуючого обов'язки, щоб відсторонити та призначити нового керівника даного державного підприємства. Прохання взяти під особистий контроль роботу Мінекономіки та Фонду держмайна щодо зміни керівництва та відсторонення… Дякую, пане Павло! Я хотів би сказати про те, що ви праві в тому, що ми не досягли поки що прориву в належному корпоративному управлінні і в зміні підходів до формування сучасного менеджменту в державних компаніях. є добра новина в тому, що ми переформатували зараз роботу уряду щодо приведення до високих прозорих стандартів відбір цих керівників. Створена нова робоча група з нашими міжнародними партнерами вже оголошені конкурси публічні на ряд наглядових рад у великих державних компаніях. І ми будемо все робити для того, щоб всіх тих, хто не здатний забезпечувати державний інтерес, змінювати на тих людей, які мають конкурентні знання і здібності для того, щоб бути публічним, яскравим і якісним менеджментом. Справедливо ставите питання, ми цим зараз якраз на стадії реального вирішення цих проблем. Дякую. Дякую вам. І я ще дам хвилину для відповіді міністру оборони на попередні питання. Будь ласка, пане Полторак. 11:04:11 ПОЛТОРАК С.Т. Шановний Ігор Володимирович, я дуже дякую вам за запитання, яке ви задали мені. Але я хотів би нагадати всім присутнім, що я чотири роки вже міністр оборони і, я думаю, що народному депутату треба знати, що мене звуть не Станіслав, і не Святослав, а Степан. Так само я не можу знати, як прізвище військкома Приморського району, тому що це є номенклатура командуючого Сухопутних військ. Але за ту інформацію, яку ви надали, я вам дякую, я обов'язково розберуся і прийму правове рішення, і повідомлю вас про результати цього рішення. Дякую Сисоєнко Ірина передає Роману Семенусі. За офіційними даними Національного банку України, в березні цього року інфляція склала 13 відсотків. Хоча ж у поданому вашому бюджеті показник закладеної інфляції 7 відсотків, по факту, вона вже в половину більша ніж планували. В чому звертаю вашу увагу, під час бюджетного процесу "Самопоміч" звертала вашу увагу на нереалістичні макроекономічні показники, на яких побудований бюджет. Більше того, маємо стабільний негативний тренд, скорочуються золотовалютні резерви, особливо за останні 5 місяців, і на 1 квітня цього року вони вже становлять 18 мільярдів доларів. Не краща ситуація на єдиному казначейському рахунку, коли станом на 1 квітня 2016 року, коли ви ставали Прем'єр-міністром і обіцяли показати, як керувати країною, на єдиному казначейському рахунку був 21 мільярд гривень. На 1 квітня цього року показники на єдиному казначейському рахунку скоротилися більш ніж в три рази і становлять трохи більше 8 мільярдів гривень. Тому якщо так нібито бурхливо зростає економіка, чому ж всі макроекономічні показники і інші цифри, які говорять про стан економіки, показують зворотнє? Що з публічними фінансами платників податків? Дякую. 11:06:26 ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую за вашу запитання. Це останнє було крайнє запитання, так.

Дякую, пане Голово. Скажіть, будь ласка, хто чув від мене слово про бурхливе економічне зростання? Я ніколи такого не говорив, може, ви когось іншого слухаєте. Я говорив про те, що економіка сьогодні демонструє відновлення свого зростання. Я говорю про те, що ми заклали макроекономічний прогноз: 3-відсоткий рівень зростання. Сьогодні всі експерти, в тому числі МВФ, говорять про те, що зростання буде 3,2; 3,3; 3,4 відсотки, тобто більше нашого прогнозу. Що стосується інфляції, то взагалі я вважаю, що вам треба більш коректно показувати… більш коректно цю цифру називати. Чому? Тому що у березні вона не могла ставити таку цифру, це в річному вимірі вона може ставити таку цифру. Але тут нам потрібно над чим працювати? економікою, над покращенням стану імпорт-експорт і так далі, і так далі. Ми про це говоримо постійно, але ми внесли 35 законів спільно з вами для того, щоб зміцнити економіку, це реальна робота. То від того, що будемо говорити більше-менше, нічого не відбудеться. Робочі місця, робота, зарплата, податки, зменшення тиску у зовнішніх боргів - оце дасть нам можливість побудувати якісне зростання економіки. Я говорю про те, що наша мета - 5,7 відсотків економічного зростання, а для цього нам треба буде і ваша підтримка як депутатів Верховної Ради України, і, слава Богу, ми над цим з вами сьогодні працюємо. Думаю, що в 2019 році ми зможемо забезпечити, або в кінці цього року, більше зростання, ніж ті прогнозні показники, які ми маємо. Тепер що стосується, вельмишановний пане народний депутат, щодо єдиного казначейського рахунку. Дивіться, ми прожили перший квартал, і в березні місяці, до вашої уваги, український уряд заплатив по зовнішнім боргам – увага! - 1 мільярд (крапка) 400 мільйонів доларів. Це скільки? Сорок мільярдів. Звісно, нам потрібна зовнішня підтримка, а зовнішня підтримка нам потрібна тоді, коли Україна належить до клубу демократичних держав. Тому нам потрібно буде в тому числі прийняття антикорупційного суду вже в травні місяці. Тому що ми маємо вийти на перезапозичення, віддати борги, які брали не ми з вами. Вибачте, але Арсеній Петрович Яценюк списав державного боргу, реструктуризовано і це було зменшення боргу. Але всі роки до 14-го року його нарощували. І тепер хочуть нас цим випробувати? Тому я хочу наголосити на тому: так, ми залежні сьогодні від зовнішніх запозичень, це правда... Ми залежні сьогодні від зовнішніх запозичень, нам треба забезпечити сталу макроекономічну стабілізацію, про що я говорив сьогодні з трибуни парламенту. Не злорадствуйте, у нас нормальні валютні резерви країни, але вони можуть бути більшими, якщо ми виконаємо з вами спільне домашнє завдання: і появу антикорупційного суду, і продовження нашої програми підтримки макрофінансової з Європейського Союзу, 1,9 мільярда такої підтримки маємо від МВФ і 1 мільярд євро від Європейського Союзу. Але чого я хочу? Я хочу, щоб ми віддали всі борги, щоб ми стали незалежною державою, щоб ми перестали віддавати те, що брали до нас, щоб ми почали акумулювати те, що будемо віддавати українським громадянам, у цьому є наш пріоритет. І тепер, що стосується діяльності уряду. Ви сидите поряд з Тетяною Георгіївною, поки вона розмовляє по телефону, хочу вам сказати... 30 секунд завершити. допомагайте. І хочу вам передати звіт українського уряду за 2017 рік, вивчайте, читайте і, будь ласка, давайте свої поради. Дуже дякую щиро. ГОЛОВУЮЧИЙ. І заключне запитання. Федорук Микола Трохимович, будь ласка. дала безпрецедентні можливості для місцевих органів влади. І відповідаючи, можливо, на запитання, чому зменшилися кошти на казначейському рахунку, вони значно збільшилися, кошти місцевих бюджетів. В свій час ми про таке могли лише мріяти. І питання, всі ми задаємо питання щодо доріг. Є пропозиція, і питання і пропозиція: як ви дивитесь на те, що відомо, що дороги, які побудовані, особливо в історичних містах, із природньої бруківки служать в рази довше – в 50 і більше років, - але оплата за виконання робіт, важкої роботи по укладанню цієї бруківки дуже мізерна – 26 гривень за квадратний метр. Люди не йдуть у цю професію, їдуть за кордон, де їм платять значно більше. Як ви дивитесь на те, щоб … Як ви дивитесь на те, щоб змінити ДБН і збільшити в рази оплату за цю роботу? І це буде довговічність доріг, особливо в історичних містах. Дякую. Дякую вам, Микола Трохимович. Будь ласка, дайте свої розрахунки і звернення, я направлю в Мінрегіон, щоб вони подивилися. Я думаю, що ручна праця, вона завжди має бути дорожча, ніж асфальтоукладчикам закатувати асфальт, це безумовно. Правильно ви сказали про те, що на єдиному казначейському рахунку бюджетних коштів місцевих бюджетів в рамках децентралізації. Але я би хотів, щоби цих 64 мільярда інвестували в розвиток національної економіки. Тоді ми будемо мати реальні ресурси для подальшого зростання. Але я наголошую на тому, що нам потрібно діяти далі для того, щоб в першому півріччі забезпечити продовження співпраці з міжнародними партнерами і якісно проводити далі політику по збільшенню зростання нашої економіки. І про економіку. Що таке 3 відсотки зростання? На хвилиночку, 471 мільярд гривень, який має бути вироблений українськими руками і українським інтелектом. Це 471 мільярд гривень додатково до минулого року, який… української продукції, яка буде завойовувати нові ринки. Тому давайте, друзі, працювати над тим, щоби економічний ріст був пришвидшеним. Антикорупційний суд дасть можливість нам одразу збільшити в рази, в тому числі і динаміку залученні інвестицій. Чому? Тому що довіра до України буде зовсім іншою з боку наших міжнародних партнерів, справедливу судова система має дуже важливе ключове значення. Ще раз дуже дякую за ваші запитання, колеги. Дякую за вашу підтримку. Ідемо вперед, маємо бути сильними, маємо бути чесними і маємо бути ефективними по відношенню до нашої держави і наших громадян. Ще раз дуже вам дякую. "Година запитань до Уряду" завершена. Давайте подякуємо Прем’єр-міністру, уряду українському і побажаємо плідної роботи і спільної, єдиної роботи. Зараз у нас згідно Регламенту зачитання депутатських запитів. Я прошу всіх зайти в зал, приготуватися до заслуховування депутатських запитів. Але перед тим я хочу зробити оголошення. 21 квітня 2018 року о 16-й годині на стадіоні імені Віктора Баннікова у Києві у провулку Лабораторному, 7а відбудеться третій благодійний футбольний матч "Парламентський кубок -2018" між збірними командами народних депутатів України і командою журналістів. Основна мета благодійного матчу – допомога дітям, переселенцям зі сходу України та Криму. І я запрошую усіх відвідати цей благодійний матч. І передаю слово для запитання запитів першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. Будь ласка. Веде Дякую вам, шановний пане Голово. Шановні колеги, дозвольте поінформувати вас, що на сьогодні зареєстровано 276 запитів від народних депутатів. Я всі їх, звичайно, сьогодні оголошу для того, щоби могли з ними працювати, з відповідями на наші запити інші органи влади. У нас не зареєстровано жодного запита до Президента України, тому ми не будемо зараз виносити на голосування ніяких питань. І я починаю оголошувати інші запити. Отже, надійшли запити народних депутатів України: Віктора Развадовського до віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, голови Житомирської облдержадміністрації щодо виділення коштів з державного бюджету центральній міській лікарні №2 міста Житомира для капітального ремонту приміщень операційного блоку хірургічного корпусу. голови Житомирської облдержадміністрації щодо виділення коштів для оперативного втручання та заміни кульшового суглобу Гарбузюку Миколі, мешканцю села Липне Любарського району Житомирської області. Тетяни Ричкової до Прем'єр-міністра України щодо приведення чинного Порядку надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах у відповідність до вимог Конституції і законів України. Олександри Кужель до міністра оборони України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо забезпечення військових частин аптечками першої допомоги (аптечками медичними загальновійськовими індивідуальними) та перев'язувальними матеріалами. Альони Бабак до міністра оборони, Коростишівського міського голови щодо питання необхідності покращення житлових умов громадянину Анатолія Моругі. Дмитра Лубінця до Генпрокурора України щодо бездіяльності слідчих органів в кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР за №

Юрія Мірошниченка до Міністерства охорони здоров'я України щодо надання допомоги у лікуванні інвалідам Ганні Грушецькій та Богдану Грушецькому. Юрія Мірошниченка до голови Тернопільської обласної державної адміністрації щодо надання інваліду ІІ групи Ганні Грушецькій допомоги у лікуванні та лікуванні її дитини-інваліда, а також матеріальної допомоги. Михайла Бондаря до тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської облдержадміністрації, начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо встановлення дорожнього знаку "Зупинка на вимогу" навпроти дороги до села Соколів Кам'янка-Бузького району на автомобільній дорозі М-06 Київ Михайла Бондаря до голови Державної аудиторської служби, начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівської області щодо критичного стану протипожежної та техногенної безпеки Бродівської центральної районної лікарні та її підвідомчих споруд. Групи народних депутатів (Рябчина, Кужель та інших) до директора Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" щодо надання інформації стосовно окремих питань діяльності Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" з метою забезпечення журналістської діяльності і дотримання чинного законодавства в частині приватизації. Юрія Одарченка до Генпрокурора щодо порушення процесуальних строків здійснення досудового розслідування кримінальних справ справ щодо службових осіб Відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни". Владислава Бухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра щодо виділення додаткових коштів з Державного бюджету України на 2018 рік для розвитку транспортної інфраструктури прикордонної Дмитра Святаша до Прем'єр-міністра, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо ймовірного ухилення від сплати акцизного податку Винниківською тютюновою фабрикою та бездіяльності посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України у Львівській області. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра щодо сприяння у проведенні термінової кардіологічної операції з заміни серцевого клапана в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова Національної академії медичних наук України за бюджетні кошти. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра щодо сприяння у проведенні оперативного втручання та лікування

Ігоря Алексєєва до начальника Інституту кримінально-виконавчої служби щодо стратегії розвитку національної моделі пробації. Групи народних депутатів (Геращенко, Іонової. Всього 4-х) до Прем'єр-міністра щодо внесення змін до нормативних актів Кабінету Міністрів України з метою поліпшення умов оплати праці військовослужбовців, відряджених до військово-цивільних

Постанови Кабінету Міністрів України "Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію України" від 16 грудня 2015 року № 1035 у відповідність до Конституції та законів України. Сергія Соболєва до директора Національного антикорупційного бюро України, заступника Генпрокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про вчинення замаху на розтрату грошових коштів у розмірі близько 24 мільйонів гривень, сплачених за розроблення проектної документації на будівництво навчальних корпусів Національною академією прокуратури Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів, необхідних для реконструкції та перебудови комунального закладу "Одеська обласна школа вищої майстерності "Олімпієць". Олександра Опанасенка до міністра освіти і науки України щодо врахування пропозицій. Павла Різаненка до голови Шепетівської районної ради Хмельницької області, голови Шепетівської районної держадміністрації Хмельницької області про недопущення порушення вимог чинного законодавства України, що полягає в припиненні юридичної особи - комунальної організації "Вузлова лікарня станції Шепетівка". Вадима Сидорчука до міністра оборони України, міністра освіти і науки України щодо проведення відповідної компенсації за шкільний автобус, що перевозив учнів Кам’янської загальноосвітньої школи, який був вилучений на виконання військово-транспортного обов'язку на підставі Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 303 "Про часткову мобілізацію". Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра, міністра культури України, голови Волинської облради, голови Волинської облдержадміністрації щодо невідкладної реставрації садиби Лесі Українки в селі Колодяжне Ковельського району Волинської області. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра щодо надання інформації про фінансування технікумів та коледжів у 2018 році. Ігоря Шурми до Голови Верховної Ради України щодо непрозорого забезпечення житлом працівників Апарату Верховної Ради України в гуртожитку, що знаходиться у правовому режимі Верховної Ради України. Ігоря Шурми до Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо незаконності отримання та використання персональних даних фізичних осіб під час подачі декларацій в системі eHealth. Віктора Остапчука до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо правових підстав перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра щодо капітального ремонту дороги міжнародного значення М -

освіти і науки України, голови Львівської облдержадміністрації, голови Львівської облради щодо виділення коштів на завершення будівництва загальноосвітньої школи у селі Нижня Яблунька Турківського району Львівської області. Андрія Лопушанського до Віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби, голови Державної прикордонної служби, міністра інфраструктури щодо інформації по передбаченню коштів на будівництво нових пунктів пропуску, модернізації існуючих, через державний кордон України та розбудову інфраструктури прикордоння. Тетяни Острікової до Державної прикордонної служби, Головного управління Національної поліції в Житомирській області щодо належного реагування на факти неправомірного полювання на території Степана Івахіва до Прем'єр-міністра щодо плану заходів з відзначення на державному рівні 150-річчя з дня народження Лесі Українки. Павла Різаненка до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, міністра аграрної політики

до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на закупівлю обладнання для "Спеціалізованої медико-санітарної частини № 13", що знаходиться в місті Харкові на території селища П'ятихатки. Олександра Кірша до Міністерства охорони здоров'я України щодо забезпечення у 2018 році інсуліном хворих на діабет мешканців міста Харкова.

Олени Матузко до керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо надання інформації про існування в правовому полі маршруту перевезення пасажирів для здійснення перетину лінії зіткнення через контрольний пункт в’їзду–виїзду "Майорське", а саме: про маршрут рейсових пасажирських автобусів від міста Бахмут до селища міського типу Зайцеве Зайцеве (контрольний пункт в’їзду–виїзду "Майорське") і у зворотному напрямку та його монопольне обслуговування комунального підприємства "АТП" підпорядкованого Донецькій обладміністрації. Оксани Корчинської до виконуючого обов'язки начальника Державного підприємства «Укрмедпроектбуд» про надання відомостей щодо будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ". Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо необхідності збільшення розміру медичної субвенції місцевим бюджетам для лікування пацієнтів із рідкісними (орфанними) захворюваннями та необхідності створення Національного реєстру хворих на рідкісні

- міністра регіонального розвитку, Голови Антимонопольного комітету, міністра внутрішніх справ про зловживання монопольним становищем балансоутримувачем багатоквартирних будинків у місті Полтаві – Товариства з обмеженою відповідальністю "Управлінська житлова компанія", самовільне збільшення ним тарифів за надані послуги, заволодіння коштами споживачів та примушування їх укладання договорів шляхом обмеження або відключення будинків від електропостачання. Романа Мацоли до голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо узгодження та затвердження проведення в навчальному закладі кваліфікаційних іспитів сектором реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Романа Мацоли до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг щодо передачі ділянки дороги селища міського типу Гриців Шепетівського району Хмельницької області, протяжністю 2,8 кілометри з комунальної власності у державну власність. Олександра Домбровського до міністра оборони України щодо забезпечення житлом військовослужбовців Вінницького гарнізону та військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку. Олександра Домбровського до міністра соціальної політики України, Вінницького міського голови щодо перегляду призначення субсидії на оплату комунальних послуг громадянки Горобець Галини Павлівни. Надії Савченко до міністра юстиції України щодо максимальної активізації процесу екстрадиції в Україну українського політв'язня Сергія Литвинова. Надії Савченко до міністра закордонних справ України щодо максимальної активізації процесу екстрадиції в Україну українського політв'язня - Литвинова Сергія Миколайовича та здійснення консульського захисту його законних інтересів. Сергія Лабазюка до Кабінету Міністрів, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соцполітики щодо забезпечення на рівні Конституції України інституту сім'ї. Ігоря Гузя до міністра закордонних справ України щодо планів Уряду Республіки Польща про введення мита та акцизів на ввіз українського палива понад 200 літрів (з 1 червня 2018 року). Ігоря Гузя до міністра соцполітики, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики щодо необхідності законодавчого закріплення норми про застосування мінімальної заробітної плати, як розрахункової величини для визначення посадових окладів, тарифів та інших виплат працівникам вугільної галузі. Тетяни Бахтеєвої та Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України щодо некомпетентності та неналежного ставлення керівництва Міністерства охорони здоров’я до актуальних питань реабілітації та повернення до активного суспільного життя інвалідів війни та учасників бойових дій на території інших держав, зокрема, в частині позбавлення цільового бюджетного фінансування Українського республіканського госпіталю

недопущення збільшення кількості фальсифікованого товару на українському ринку. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра щодо стану реалізації Експертної стратегії України на 2017-2021 роки. Олександра Супруненка до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг, голови Національної поліції України щодо посилення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на ділянках автомобільних шляхів, на яких здійснюються відповідні ремонтні роботи. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра щодо необхідності надання державної підтримки та фінансового забезпечення для завершення газифікації житлових будинків в місті Гірське Луганської області. Юлія Іоффе до голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, голови Центральної виборчої комісії про необхідність захисту конституційних прав громадян, врегулювання питання щодо призначення та проведення перших виборів в Гірській міській об'єднаній територіальній громаді Попаснянського району Луганської області. Наталії Веселової до голови Київської міської держадміністрації щодо бездіяльності окремих посадових осіб

прав людини з психічними розладами та оточуючих. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров'я, Уповноваженого Президента з прав дитини, Міністерства соцполітики про необхідність всебічного сприяння у направленні на лікування за кордон важкохворої дитини Вікторії Токар для забезпечення їй невід'ємного природного та непорушного права на охорону здоров'я і своєчасну медичну допомогу з боку уповноважених органів державної влади. Андрія Гальченка до Прем'єр-міністра щодо лікування дітей з вадами слуху, зокрема дитини, Лобзи Варвари, 2016 року народження. Андрія Шипка до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я, голови Кіровоградської облдержавної адміністрації, голови Івано-Франківської облдержавної адміністрації щодо вжиття невідкладних заходів по забезпеченню лікарськими засобами громадян після проведення трансплантації. Андрія Шипка до міністра культури, міністра внутрішніх справ щодо вжиття заходів по збереженню та

віце-прем'єр-міністра В’ячеслава Кириленка, міністра культури України щодо недопущення повного руйнування замку - палацу XVI сторіччя в селищі міського типу Поморяни Золочівського району Львівської області Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра щодо перерахунку пенсій державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування. Олександра Гереги до Прем'єр-міністра щодо будівництва надземного пішохідного шляхопроводу через залізничні колії в селищі міського типу

патологоанатомічну службу в Україні". Олега Кулініча до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення хворих препаратами інсуліну. Івана Спориша до начальника Головного управління Державного земельного агентства у Вінницькій області щодо ситуації, яка склалася з отриманням в оренду земельної ділянки громадянином Віктором Губілітом для ведення фермерського господарства. Володимира Парасюка до голови Львівської облдержадміністрації, голови Яворівської районної держадміністрації Львівської області, тимчасово виконуючого обов'язки директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних з пасажирським перевезенням у Яворівському районі Львівської області. Володимира Парасюка до Прем'єр-міністра України, голови Львівської облдержадміністрації щодо термінового вирішення проблеми нестачі земельних ділянок для учасників бойових дій міста Новояворівськ та селища міського типу Івано-Франкове Яворівського району Львівської області. Анни Романової до Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо негайного ремонту дороги М-05 Київ - Одеса. Анни Романової до міністра внутрішніх справ, голови Дніпропетровської облдержадміністрації щодо протидії вандалам, які знищують історичну спадщину України. Ігоря Котвіцького до міністра культури, голови Харківської обласної держдміністрації щодо вкрай занедбаного стану окремих історичних пам'яток на території Харківської області. Андрія Іллєнка до виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", міністра інфраструктури України щодо збільшення обсягів перевезень пасажирів залізничним транспортом під час вихідних. Андрія Іллєнка до голови Київської міської держадміністрації, генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор", голови Деснянської районної в місті Києві держадміністрації щодо вжиття заходів стосовно демонтажу незаконних об'єктів та приведення підземних пішохідних переходів Деснянського району міста Києва до належного санітарно-технічного стану. Івана Рибака до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо прискорення забезпечення Чернівецької області кульшовими суглобами. Івана Рибака до голови правління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", голови Чернівецької облдержадміністрації щодо недопущення закриття Буденецької філії № 033 Сторожинецького відділення № 6730 Державного ощадного банку України. Групи нардепів (Гудзенка, Мельниченка, інших, всього 93) до Прем'єр-міністра, віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, міністра інфраструктури, голови Львівської облдержаміністрації, голови Закарпатської облдержадміністрації щодо будівництва автомобільної дороги між селом Волосянка (Славське) Сколівського району та селом Пилипець Міжгірського району Закарпатської області. Віталія Гудзенка до Генпрокурора України щодо порушень вимог чинного законодавства при експлуатації ставу, розташованого на річці Роська в селі Теліжинці Тетіївського району Київської області. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра щодо проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу. Олександра Кодоли до міністра внутрішніх справ щодо грубого перешкоджання співробітникам Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області у реалізації права на визначення статусу учасника бойових дій.

Олександра Нечаєва до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики

Григорія Тіміша до начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області щодо необхідності облаштування тротуару в межах села Динівці вздовж відремонтованої дороги державного значення Н-03 Чернівці-Житомир. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра щодо недопущення закриття офтальмологічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 9. Юрія Македона до голови Державної регуляторної служби України щодо вжиття заходів реагування з приводу недотримання вимог законодавства у сфері ліцензування посадовими особами Державного підприємства "Укрмедпостач" Міністерства охорони здоров’я України. Юрія Македона до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо вжиття заходів реагування з приводу порушення посадовими посадовими особами Міністерства охорони здоров'я та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками права на інформацію. Сергія Капліна до голови Державної служби України з питань праці щодо вжиття термінових заходів по врегулюванню критичної ситуації, яка склалася у зв'язку з ліквідацією Полтавського тампонажного Управління Публічного акціонерного товариства "Укрнафта". Сергія Капліна до голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг щодо вжиття заходів по недопущенню припинення газопостачання в будинках міста Полтави і Полтавської області Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Полтавагаз". Юрія Павленка до голови Рахункової палати про нецільове використання коштів субвенції з державного бюджету у 17-му році місцевим бюджетам на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво, придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Сергія Власенка до голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз

Генерального прокурора України щодо внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань повідомлення про вчинення злочину Президентом України Петром Порошенком з отримання ним неправомірної вигоди на суму десятків мільйонів доларів США та вимагання ним частини

до Прем'єр-міністра, голови Національного агентства України з питань запобігання корупції, голови Київської міської державної адміністрації, заступника голови Національної поліції - начальника Головного управління Національної поліції в Києві, начальника Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві держадміністрації, прокурора міста Києва щодо системної ситуації з ознаками корупції, приватних інтересів під

щодо виділення коштів на ремонтно-реставраційні роботи Кременецької школи мистецтв імені Вериківського Тернопільської області.

медичних установ в регіонах без врахування думки місцевої громади. Павла Кишкаря до Генерального прокурора щодо неналежного проведення слідчих дій органами досудового розслідування. Павла Кишкаря до міністра фінансів, начальника Енергетичної митниці Державної фіскальної служби щодо невиконання рішення суду та затягування повернення сплачених митних платежів. Борислава Берези до заступника голови Національної поліції України - начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо припинення знищення об'єкта природно-заповідного фонду національного значення Урочище "Бичок". Борислава Берези до заступника голови Національної поліції України - начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо невиконання зобов'язань ПАТ "ДБК-4" з будівництва нового шкільного закладу в 20-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Романа Семенухи до прокурора Харківської області щодо можливої причетності посадових осіб ДП "Завод "Електроважмаш" до вчинення кримінальних правопорушень. Романа Семенухи до Прем'єр-міністра щодо пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Анатолія Кузьменка до Генпрокурора щодо неналежного розслідування органами прокуратури кримінальних проваджень, відкритих за фактами рейдерства в аграрному секторі Кіровоградської області. Юрія Левченка до Генпрокурора щодо масового незаконного видобутку граніту на території села Жван Мурованокуриловецького району Вінницької області. Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо неприпустимості дій, які порушують чинне законодавство, та недопущення подовження незаконного договору оренди. Ярослава Маркевича до міністра інфраструктури щодо надання інформації стосовно нормативно-правових актів. Ярослава Маркевича до голови Антимонопольного комітету щодо надання інформації. Андрія Гальченка до Прем'єр-міністра про зміни у Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти. Групи нардепутатів (Шиньковича, Мацоли, інших) до голови Хмельницької обласної державної адміністрації про обурення мешканців сіл Шаровечка, Малашівці, Мацьківці та Волиця Хмельницького району Хмельницької області з приводу запланованого запланованого будівництва полігону твердих відходів та кладовища на території цих сіл. Групи нардепутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до голови Хмельницької облдержадміністрації щодо виділення коштів на реконструкцію каналізаційних очисних споруд та каналізаційної насосної станції в місті Ізяславі Ізяславського району Хмельницької області. Дмитра Лубінця до міністра закордонних справ України щодо встановлення пам'ятника Івану Франку в місті Мадрид Королівства Іспанії. Юрія Павленка до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра, голови Житомирської облдержадміністрації щодо забезпечення законодавчо визначених гарантій потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та недопущення їх звуженню. Мустафи-Масі Найєма до Генерального прокурора України щодо визнання "ЛНР" і "ДНР" (в лапках)

невідображення ризиків законопроекту у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення належного розгляду депутатського запиту щодо ситуації з перейменуванням вулиці Ярослава Галана у селі Сопів Печеніжинської об’єднаної територіальної громади. Вікторії Пташник та Альони Шкрум до Першого заступника керівника Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України стосовно ігнорування звернення народних депутатів та з'ясування причин та підстав невідображення ризиків законопроекту у висновку Головного науково-експертного управління

Тараса Пастуха до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо перевірки правомірності передачі земельних ділянок у приватну власність на території сіл Малий Ходачків та Костянтинівка Тернопільського району Тернопільської області. Тараса Пастуха до Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ щодо розслідування нападу на депутата Тернопільської міської ради VI та VII скликань Ігоря Турського. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, Перший віце-прем'єр-міністр - міністра економічного розвитку і торгівлі, щодо вирішення питання про відшкодування витрат на будівництво підвідного газопроводу високого тиску від автоматизованої газорозподільчої газорозподільчої станції міста Дубровиця та сіл Селець та Ясинець Дубровицького району Рівненської області за рахунок державного бюджету. Василя Яніцького до першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань соцполітики, Прем'єр-міністра України, голови правління Пенсійного фонду, міністра фінансів, міністра соцполітики щодо забезпечення справедливого механізму здійснення пенсійних виплат багатодітним матерям, які працювали у сільськогосподарському виробництві. Дякую. Руслана Демчака до Прем'єр-міністра щодо збільшення тривалості відпустки вихователям дошкільних навчальних закладів. Руслана Демчака до голови Державного агентства водних ресурсів щодо першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням. Групи народних депутатів (Богомолець, Немировського інших) до Прем'єр-міністра щодо неприпустимості прийняття

до міністра внутрішніх справ, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора про вжиття заходів щодо належного розслідування фактів загибелі військовослужбовців в зоні проведення Антитерористичної операції. Одеської міської ради, Одеської облдержадміністрації стосовно об'єктивного розгляду колективного звернення мешканців будинку 57 по вулиці Академіка Вільямса Київського району міста Одеси щодо необхідності планування проведення робіт з утеплення будинку та благоустрою житла задля відповідності санітарно-гігієнічними нормам для безпечного проживання. Едуарда Матвійчука до Міністерства регіонального розвитку, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства молоді та спорту, Одеської облдержадміністрації, Одеської міськради стосовно об'єктивного розгляду колективного звернення мешканців міста Одеса, які в ініціативному порядку, протягом більше двадцяти років, займаються розвитком пляжного волейболу на території Київського району Віктора Романюка до Голови Верховної Ради України щодо функціонування

що обмежують права дитини на здобуття освіти у найбільш наближеному до місця проживання навчальному закладі, а також отримання необхідних копій висновків правових експертиз. Ірини Суслової до голови Державної служби України з питань праці, Міністра соцполітики щодо державного контролю у сфері зайнятості та неправомірної реклами послуг із працевлаштування. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики щодо парламентського контролю за станом мережі закладів оздоровлення та відпочинку для дітей. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра, Президента Президента Нацакадемії наук України, міністра освіти, Ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" щодо недопущення під виглядом реорганізації знищення Факультету Авіаційних та космічних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та руйнування

Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів щодо невідкладного вжиття заходів із недопущення будівництва Приватним акціонерним товариством "Укргідроенерго" каскаду гідроелектростанцій на річці Дністер в межах території Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей з відповідним переглядом Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року.

Руслана Сольвара до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури, виконуючого обов'язки Голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Київської облдержадміністрації щодо виділення коштів на завершення капітального ремонту мосту через річку Сквирка. Костянтина Яриніча до Голови Національної поліції України, міністра юстиції України, Генерального прокурора України щодо забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування можливих фактів рейдерського захоплення сільськогосподарських підприємств на території Кіровоградської області.

до Вищої ради правосуддя щодо розгляду скарги Ірини Варги про дисциплінарний проступок судді Запорізького районного суду Запорізької області Дмитра Сакояна. Павла Дзюблика до Голови Служби безпеки України, заступника Голови Державного агентства

Дмитра Тимчука та Павла Дзюблика до міністра оборони України щодо врегулювання комплексу проблемних питань селища міського типу Городок (Городоцька селищна рада Радомишльського району Житомирської області), пов'язаних із його утворенням та подальшим функціонуванням на базі військового містечка № 6 (Макарів – Шановні колеги, на цьому ми з вами завершили оголошення запитів, 176 запитів, які на цей час у нас зареєстровані. У нас є незадоволення… заяви про незадоволення відповідями на отримані… У нас є кілька заяв від шановних народних депутатів відносно їх незадоволення на відповіді, отриманими на запити. І я запрошую до слова Ігоря Шурму. Будь ласка, пане Ігорю. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Звертаюсь до громадян України. А що стосується органів влади, я відверто кажучи, як народний депутат просто не знаю, що робити. Але ви послухайте, що відбувається. Чи може проста людина сьогодні отримати відповідь на питання, яке навіть не потребує грошей і не потребує рішень? 27 лютого, враховуючи гострі дискусії у суспільстві, я звернувся з депутатським запитом до Прем'єр-міністра України Гройсмана щодо відсутності оригіналів документів про освіту та надання громадянства, на підставі яких була працевлаштована на посаду першого заступника міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, цей запит. у порушення вимог статті 16 Закону України "Про статус народного депутата", ігноруючи повністю закон України, який передбачає порядок розгляду звернень через 20 днів, наголошую - 20 днів, мені приходить відповідь: "Розглянувши ваш лист від 27 лютого, Міністерству охорони здоров'я доручено опрацювати порушене вами питання". Я звертаюся стосовно документів, які мають характеризувати т.в.о. міністра, а мені присилають лист, що вона має дати відповідь. І що ви думаєте? Вона дає відповідь, але вона ще тримає два тижні. Приходить відповідь про документи Супрун, підписано т.в.о. міністра Супрун, і про що вона пише: "У зв'язку з оглядом, виходячи з положення 32 статті Конституції персональні дані на запитання інформації надавати Супрун Уляна не має, не може. Підписано "Уляна Супрун". хто проводив спецперевірку? Я буду повторно звертатися. Ви приймаєте на роботу людину, не зводьте це все так, як сьогодні зробив Прем'єр-міністр в якісь особистісні взаємовідносини між депутатом і тимчасово виконуючим обов'язки міністра. Є Конституція, є закони України, є вимоги приймання на роботу і виконування своїх обов'язків. Цей уряд через одну особу є неповноцінним два роки. Якщо Прем'єр-міністр так задоволений її роботою, ми просимо, ми вимагаємо: внесіть цю кандидатуру в зал. "Опозиційний блок" готовий сьогодні обговорити її професійну придатність стосовно виконання. це ж є ненормально: прийняли на роботу людину, яка має паспорт іншої держави, має сьогодні доступ до державної таємниці, навіть по останній зарплаті отримує 2100 гривень за роботу з таємними документами, і це є в порушення нашого законодавства. Я не знаю, до кого звертатися! Усно звертаюся ще раз до Гройсмана, і буде ще один депутатський запит. Дякую. Дякую, шановний колего. І відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" я хочу повідомити про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За дороги". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Сергія Рудика. Колеги, бажаємо об'єднанню плідної роботи і покращанню якості українських доріг, де дійсно є проблеми на сьогодні. Я оголошую перерву до 12 годин 30 хвилин. І після перерви буде традиційна рубрика виступів народних депутатів в Тому всі бажаючі виступити, доєднатися тут до дискусії, прошу вас вчасно прийти і записатися на обговорення. Дякую.

Ви дуже строгий, я більш добра і гуманна, тому... якою має бути головуючий. Тому я все-таки ще півхвилини даю на повернення. Я так розумію, всі вже добігли, повернулися. Ви завжди виступаєте, завжди. Шановні колеги, я оголошую запис для виступу в рубриці "Різне". Прошу записатися. Прямо, як автоматні черги звучать, так ви записуєтесь активно.

Будь ласка, пане Олеже! Будь ласка, я звертаюся до Апарату Верховної Ради України: виведіть на екран список великими літерами, щоб всі його побачили, будь ласка. Всі задоволені? Всі встигли? Всі щасливі? Будь ласка, пан Мустафа Найєм відкриває.

Шановні колеги, я б хотів звернутися до уряду, до наших правоохоронних органів і до комітетів Верховної Ради з приводу нової ініціативи Адміністрації Президента про створення нового органу: про Національне бюро фінансової безпеки. Ви знаєте, що минулого тижня у Верховній Раді цей законопроект був визначений як такий, що має бути розглянутий невідкладно. На жаль, протягом цього тижня ми отримали дуже багато висновків по цьому законопроекту, в першу чергу, від Міністерства фінансів, від Національної поліції, від Генеральної прокуратури, а також на цей законопроект звернули увагу посли країн G7. Головне застереження по цьому законопроекту полягає в тому, що цей законопроект створюється як ще одна Служба безпеки України, яка буде підзвітна і підпорядковуватися лише Президенту. Призначає на голову цього органу директор рішення комісії, а звільняється за одноосібним рішенням Президента, який сам приймає рішення, чи задовільний звіт або незадовільний звіт по…

Шановні колеги, ми… Сядьте на місце. Зараз виступить Мустафа Найєм, і я прийму рішення. Будь ласка, сядьте всі на місце, прошу вас! Зараз, хвилиночку. Три хвилини Мустафі Найєму. Я прошу з повагою ставитися одне до одного, і потім ми приймем рішення. Дякую. Шановні колеги, звертаюсь до вас ще раз. А також до уряду, голів парламентських комітетів, Адміністрації Президента і наших міжнародних партнерів. Як ви знаєте, минулого тижня у Верховній Раді був визначений як невідкладний законопроект щодо створення нового органу – Національного бюро фінансової безпеки. Цей орган створюється у вертикалі Адміністрації Президента. Голову цього органу буде призначати конкурсна комісія, а от звільняти його буде Президент за своїм одноосібним рішенням, яке він буде приймати за результатом річного звіту. Я хочу зазначити, що проти цього органу вже виступили також і наші партнери міжнародні, посли G7, також негативні висновки по цьому законопроекту були надані Національною поліцією, Міністерством фінансів, а також Головним науковим управлінням Верховної Ради. Головна причина, чому ми виступаємо проти створення цього органу, тому що він не збирає проблему від бізнесу, на яких зараз тиснуть правоохоронні органи. Зокрема, цей законопроект не ліквідовує департамент в Національній поліції, та фіскальних органах, ті департаменти, які тиснуть на бізнес сьогодні. По-друге, в підслідності цього органу буде одна з статей, які зараз відносять до підслідності Антикорупційного бюро. По-третє, по наших міжнародних зобов'язаннях в рамках меморандуму МВФ цей орган має бути цивільним органом у підпорядкуванні уряду, а не Президента або когось іншого. На жаль, зараз цей орган створюється з метою, аби надати Президенту ще одні важелі впливу на бізнес. Чому це відбувається? Справа в тому, що за останні два роки Президент втратив контроль над правоохоронними органами. Ви знаєте, що Національна поліція зараз не підпорядковується президентській владі. Також Служба безпеки, в рамках якої є департамент "К" та інші департаменти, які розслідують економічні злочини, зараз перебувають під великим тиском громадськості. Генеральна прокуратура вже втратила функцію слідства і має лише функцію надзору. Таким чином, Адміністрація Президента залишилась без свого свого впливового правоохоронного органу, який вони нам зараз намагаються через парламент провести і створити. За моєю інформацією, Президент пообіцяв, що головою цього органу стане пані Южаніна, автор законопроекту, який зараз запропонований Верховній Раді. Ми дуже хочемо, щоб з'явився один орган по розслідуванню економічних злочинів, але не в тому форматі, який створюється зараз. Ми хочемо, щоб цей орган підпорядковувався виконавчій владі, щоб це був не спеціалізований правоохоронний орган, який буде підзвітний парламенту та уряду. І я сподіваюсь, що ми приймемо правильне рішення і відхилимо законопроект пані Южаніної. Створимо єдиний законопроект на базі трьох альтернативних, і буде створено новий… Дякуємо. Ні, вже було більше ніж 3 хвилини. Я бардак припинила в залі і додала всім, всем сестрам по серьгам и братьям. Наступний, будь ласка, Сергій Мельничук. Сергій Мельничук виступає, зараз має свої 3 хвилини. Ми розібралися по списку, в кого там ще є незадоволення, підійдіть в індивідуальному порядку. Прошу вас. Будь ласка, Сергій Мельничук. Доброго дня, шановні громадяни України. Хочу підняти питання, питання захисту Конституції. 308 років назад в Україні була прийнята перша Конституція країни. Саме наші предки, козаки в особі Пилипа Орлика час дана Конституція попирається всіма гілками влади, особливо Президентом і його гілкою. Замість того, щоб гарантувати громадянам України їх права і свободи, їх захист, у них забирають даже саме останнє, що у них залишається, - це їхнє життя, їхнє здоров'я. Тому саме на річницю 308-у було створено Комітет захисту Конституції. Мною і моїми прихильниками регіони України, де створюються у кожному регіоні осередки. Ми все зробимо для того, щоб об'єднатися всім прогресивним силам, які ще залишилися після початку Революції Гідності, ми створимо рух, який подолає це свавілля, яке прийшло на нашій спині і узурпувало владу.

радикально налаштованих попуасів, які допомагають даному Президенту виконувати подальшу узурпацію влади, які будуть сидіти разом у тих тюрмах,

І як висновок всього, скажу: кінець вам буде скорий. І вспійте побудувати собі в'язниці. Це буде той клас, в яких ви будете сидіти, і якщо ні, будете на рудниках разом виконувати те, що ви робите. те, що ви робите. Дороги будуть будувати інші люди, а ви будете на рудниках. У мене все. Дякую. Дякуємо, шановні колеги. Будь ласка, Бондар, народний депутат, запрошується до слова. Народний депутат Михайло Бондар, запрошую вас до слова. 12:45:41 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119-й виборчий округ, голова підкомітету вугільної промисловості. Шановні колеги, я тримаю в руках постанову президії Центрального комітету профспілки гірників України.

як нам було обіцяно, не найшли кошти, кредитні кошти, які мали надатися вугільнодобувним підприємствам на модернізацію, на розробку нових лав. Але сьогодні, спілкуючись з міністром, який був присутній тут на "годині запитань до Уряду", він мене запевнив, що ці кошти, які були не були реалізовані в 2017 році, не вдалося їх залучити, вже пройшли урядовий комітет і найближчим часом будуть виноситися на Кабінет Міністрів України. І надіємося, що в скорому майбутньому все-таки ті кошти попадуть на ті підприємства, які мають розроблену проектно-кошторисну документацію, на модернізацію своїх підприємств, на розробку нових лав. Ну, але все рівно в своєму вони все-таки на президії постановили звернутися і до Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана стосовно критичної ситуації в галузі і невідкладного вжиття заходів виконання плану заходів по реалізації концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 20-го року. Також вони звернулися з вимогою продовжити мораторій на банкрутство вугледобувних підприємств. Ви знаєте, що ми прийняли законопроект, де до 1 січня 19-го року ми забороняємо таке банкрутство. І в зв'язку з тим, що кошти не вдалося залучити, фактично, дивіться, вже 18-й рік, половина року пройшла, кошти не залучені. Тому я буду також просити, якщо такий законопроект або зміни до того законопроекту, які ми прийняли зайдуть в сесійну залу, щоб підтримати цей законопроект в подальшому. Також звертаюся вони з пропозицією до міністра енергетики Насалика Ігоря Степановича, щоб внести зміни в державний бюджет на 18-й рік по по держпідтримці для вугледобувних підприємств. Тому що знову ж таки, у 18-му році мали вийти ті підприємства вже на беззбитковість, але знову ж, все впирається в це, що не були виділені кошти і не вдалося модернізувати шахти, відповідно вони не виходять на беззбитковість і у 18-му році все-таки будуть потребувати нашої допомоги в плані реалізації своїх прав на заробітну платню. Тому в подальшому буду просити вашої підтримки, якщо тільки такі законопроекти будуть появлятися в сесійній залі. Дякую. домовляємося наступним чином, що ми будемо працювати до 14-ї чи до 14:15 продовжимо засідання. Далі я прошу вас написати звернення до Секретаріату Верховної Ради, нехай розберуться із системою "Рада", якщо хтось там не потрапив взагалі в цей лист. Максимум 6 хвилин я буду давати час. Не буде 9 хвилин, це виключено насправді. І ми спробуємо, щоб всі ті, хто дочекається цього часу, я буду гуманна і до вас і негуманна до свого часу, але щоб всі виступили. Тільки я дуже прошу врахувати таке прохання. Будь ласка, це всіх стосується тому що я не хочу нікого, 9 хвилин щоби ми слухали з трибуни, максимум 6 хвилин. Будь ласка, пан Галасюк, не 9 хвилин, а 6. І я прошу викреслити з листа пана Амельченка і Галасюка, от які є в цьому списку, їх час забирає Галасюк. Будь ласка. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці! Наша команда пропонує принципово нову державну політику, економічну політику, яка дозволить якісно змінити життя кожного громадянина в країні. Ми маємо абсолютно відмінні пріоритети від тих, які сьогодні нам штучно нав'язує влада. Влада, яка служить не українському народу. Судіть самі, нам з урядових трибун постійно кажуть про якісь поліпшення міжнародних рейтингів. Команда Радикальної партії переконана, що кращий показник успіху реформ – це доходи українців, це можливість гідно жити у власній країні. Нам розповідають, що збудують успішну економіку за рахунок закордонних кредитів. Ходять з простягнутою рукою до Міжнародного валютного фонду, до Євросоюзу, ті від нас вимагають речі, які абсолютно не відповідають національним інтересам. Наша команда Радикальної партії переконана, що треба робити ставку на власного, українського виробника. Тільки це дозволить забезпечити міцну економіку і зростання доходів кожного громадянина країни. Розповідають про вимоги МВФ. А про вимоги українського суспільства, які обирали в цей зал депутатів, які обирали Президента, забули? Так от давайте згадаємо про ці вимоги. Гідне життя в Україні для українців. Не їхати за кордон, поневірятися, щоб 300 євро заробити, а працювати нормально, і жити у власній країні. Нам кажуть, дерегуляція дуже модна реформа. Та потрібна людям не дерегуляція. А потрібен нормальний рівень цін і тарифів, контрольований державою, соціально справедливий, економічно обґрунтований. За це виступає наша команда Радикальної партії. Влада намагається вчергове протягнути продаж сільськогосподарських земель. Абсолютно зробити вільний ринок для того, щоби могли скупити іноземці, великі латифундисти, закордонні компанії, і так далі. Хочуть остаточно перетворити нашу країну на сировинну колонію. політичної сили абсолютно інше бачення. Українці - власники своєї землі, українці на неї працюють і нормально собі заробляють на життя. Для цього наша команда запропонувала аграрно-сировинний збір, який дозволить забезпечити 5 тисяч гривень дотацій на кожну корову для фермерів. якісний перехід від занепаду на селі до економічного розвитку. Ви подивіться самі, в декілька разів зріс експорт зернових за останні 7 років, в декілька разів. А чи поліпшилася якість життя на селі, а чи, може, хтось розвинув соціальну інфраструктуру, а чи може селяни стали більше заробляти? Нічого цього не відбулося. Тому ставка на розвиток фермерства, ставка на розвиток агропереробки випускати готову продукцію харчову, продавати по всьому світу, а не бути сировинним донором Влада знову і знову під різними лозунгами пропонує затягування пасків населенню. А наша команда Радикальної партії переконана, що треба робити і інші ставки: на детінізацію економіки, на подолання масштабної контрабанди, тільки по лісу-кругляку за останні 5 років контрабанда перевищила 1 мільярд доларів США, вдумайтеся, тільки по одній товарній позиції. Тому оце треба виправляти, і це десятки мільярдів додаткових коштів до бюджету, і не треба їх брати з людей, треба виводити з тіньової економіки, перекривати схеми, не імітувати боротьбу з корупцією, коли антикорупційні органи використовуються як важіль політичного впливу, фактично як політичні гравці, вони мають зі схемами боротися, перекривати їх, унеможливлювати їх, а не переслідувати тих, хто не подобається. Національний банк проводить політику дорогих грошей. Фактично вони діють за вказівкою Міжнародного валютного фонду, а не згідно національних інтересів України, не згідно інтересів українського суспільства. Наша команда пропонує кардинально іншу політику. Це дешеві, довгі довгі кредити підприємцям, більш того, не лише за рахунок коштів платників податків чи державного бюджету, а за рахунок Міжнародної фінансової допомоги. Ви подивіться, коли Україна позичає за кордоном кошти, наприклад, у Світовому банку під 3,5 Під скільки відсотків українські підприємці, виробники, громадяни можуть отримати цей кредит? В три рази дорожче, в кращому випадку. Питання: куди йдуть ці кошти? Навіщо годувати цих паразитів, навіщо платити шалені заробітні плати в Національному банку, коли вони не працюють на український інтерес? Треба кардинально міняти міняти грошову монетарну політику держави, здешевлювати кредити. Це все байки, що можна обійтися нарощенням державних боргів, продажем сільськогосподарської землі, приватизацією чи дерегуляцією. Насправді треба робити ставку на власне виробництво через дешевші кредити, через створення експортно-кредитного агентства, через залучення закордонних і українських інвесторів, через механізм індустріальних парків, через прийняття законів про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, які запропоновані нашою командою, Радикальної партії, і підтримані співавторами з усіх фракцій і груп парламенту без виключення. Тобто треба докорінно міняти економічну політику країни для того, щоб перетворити державу з експортера сировини, якими ми, на жаль, сьогодні є, на потужного виробника і новатора, де буде нормою не еміграція, а де нормою буде нормальне, гідне життя. Заробляти, працювати, розбудовувати власну країну і нормально жити в себе дома, ну, це хто може з цим не погодитися? Тому це є принципова позиція команди Радикальної партії: національна економічна політика, яка дозволить перестати Україні бути донором, стати успішною державою і реально підвищити якість життя кожного громадянина. Підтримайте цю політику. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні колеги! Я ще раз хочу зараз повернутись до теми, яка була цього тижня такою, яка викликала достатньо серйозну реакцію в сесійній залі, дуже бурхливі виступи депутатів, керівників Верховної Ради. Тема, яка стосувалась розгляду законопроектів, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали під час аварії на Чорнобильській станції. Зрозуміло, що напередодні, коли ми будемо згадувати про чергову страшну річницю аварії, ця тема як би активізується, ми говоримо про ті 16 на сьогодні законопроектів, які є у Верховній Раді, і про важливість виконання депутатами свого обов'язку, свого боргу перед тими людьми, які постраждали від аварії на ЧАЕС, ліквідаторами, інвалідами, дітьми, їх сім'ями. І це надзвичайно важливо. Я сьогодні хочу подякувати всім народним депутати, хто брав участь і в обговоренні, і в голосуванні. Хочу подякувати окремо представникам Радикальної партії за те, що вони ініціювали внесення на розгляд законопроекту 4442. (Оплески) він не набрав підтримки зараз в сесійній залі, але я переконаний, що під час розгляду в комітеті ми знайдемо аргументи з тим, щоб і уряд пішов нам назустріч, і з тим, щоб цей законопроект був прийнятий. Водночас я розумію певні аргументи, які звучали з боку критиків, які говорили, що де знайти сьогодні величезні кошти. А я хочу нагадати, що питання широке і комплексне. І питання не тільки у виконанні, в реалізації одного законопроекту. На жаль, на сьогодні відсутня державна програма, комплексна системна програма, дія якої закінчилася ще три роки назад. І до сьогоднішнього дня уряд не реагує на наші вимоги з тим, щоб дана програма була прийнята, яка скоординує, зможе звести всі напрямки, які будуть пов'язані з виконанням і реалізацією чорнобильських питань, а це й питання оздоровлення дітей, це питання лікування людей, які мають інвалідність і захворювання, це питання уражених територій, що з ними буде далі. До цього дня немає органу координуючого, який би зміг повністю контролювати і слідкувати за тим, як будуть виконуватися ці програми. Тому я ще раз закликаю уряд, в першу чергу, зреагувати на те, що потрібно підійти системно до реалізації програми, яка забезпечить подальше виконання наших зобов'язань перед громадянами, які постраждали від аварії на … Дякуємо вам за ваш виступ, шановний колего. І зараз до слова запрошується Ганна Гопко, якій передає слово Владислав Голуб. Прошу. Доброго дня, шановні колеги! Очевидно, хотілося, щоб в цьому парламенті ми розглядали в епоху Четвертої індустріальної революції те, чим справді переймається світ – сучасними технологіями, штучним інтелектом, але для цього потрібно було б, щоб в цьому парламенті ми змінили хоча би Регламент і Верховна Рада нарешті стала дієвою і ефективною. Хотілося б, щоб п'ятниця, відповідно до тих законопроектів, які є, так само як і середа, були повноцінними робочими днями для того, щоб ми нарешті розмежували коли відбувається голосування, коли обговорення і працювали до вичерпання питань порядку денного, а не лише до 18 години. І тоді, я думаю, що ми зможемо якомога більше розглянути законопроектів і ефективність буде кращою. Я дуже сподіваюся, що в травні ми вже зможемо обговорити і, зокрема, ухвалити дуже важливі закони – це Закон про національну безпеку. Вчора був останній термін

треба планувати, щоб травень перетворився в надзвичайно ефективний місяць роботи в парламенті попри те, що багато політичних сил уже думають про президентські і парламентські вибори. Також, колеги, я з цієї трибуни хотіла б сказати, що зараз надзвичайно важливим для нас є організація відзначення ювілеїв, пов'язаних із 100-річчям української революції. Незважаючи на величезну роботу в межах скромного фінансування, не вистачає належної уваги цьому питанню, зокрема, зі сторони співголів державного оргкомітету, а це голова Адміністрації пан Райнін і голова уряду Володимир Гройсман. Нам потрібно, щоб дійсно це були помітні події в інформаційному, культурному просторі за участі перших осіб, не заради самих ювілеїв, а тому що такі дати, як 100-річчя Незалежності України, 22 січня, чи завтра, 22 квітня, це 100-річчя звільнення Криму від більшовиків українським військом, вони є актуальними в світлі сьогоднішньої боротьби з російською агресією. І тому ми вважаємо, що саме відзначення таких дат має відбуватися на належному рівні. Я особисто перебуватиму ці вихідні й понеділок на Херсонщині на межі з окупованим Кримом, щоб там відзначати 100-річчя звільнення Криму військами УНР і разом з людьми обговорювати проблеми окупованого Криму, і надзвичайно важливо це, коли зараз голодує Володимир Балух, і тому закликаю наш уряд ефективніше підходити до відзначення таких важливих дат. Дякую. Дякуємо, шановна пані Гопко. І також впевнені, що у травні Закон про нацбезпеку буде прийнято в цілому. Я запрошую зараз до слова народного депутата пана Лозового, Андрія Лозового. Будь ласка, пане Андрію. 13:02:40 ЛОЗОВОЙ А.С. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. "Світе тихий, краю милий, Моя Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила?" За що гинуть на фронті кращі з кращих? За що ми воюємо? За що? Якщо нині наші герої і родини загиблих не мають ні від держави, ні, що, можливо, ще страшніше, від суспільства належного соціального захисту і підтримки. По всій країні хвиля ганебних випадків порушення правил учасників АТО чи їх рідних на безоплатний проїзд в громадському транспорті. Минулого тижня на моїй рідній Рівненщині водій маршрутки "Рівне-Здолбунів" нагрубіянив учаснику війни на Сході Андрію Токарчуку. Боєць зайшов до маршрутки і показав посвідчення УБД. Натомість водій запитав у Андрія: "Звідки вас стільки взялося?" Це налазить взагалі на голову? Врешті чоловіку дозволили проїхати безплатно, але навіщо так принижувати тих, хто, ризикуючи життям, здоров'ям і свободою, на фронті захищає наше з вами право на мирне небо над Україною? В Волинській області водій автобусу в грубій формі висадив сина загиблого учасника АТО Сергія Гулюка Дмитра. Водій заставив дитину вийти з маршрутки силою, схопивши хлопця за руку, вирвавши з його рук рюкзак і кинувши на протилежне сидіння. Діма був змушений вийти. Водій свій вчинок мотивував тим: "У мене таких, як ти, багато". Позавчора в Кропивницькому на маршруті № 134 водій, вдумайтесь, викинув у вікно посвідчення пані Сюзанни мами загиблого бійця Ігіта Гаспаряна і сміявся їй в обличчя. Бійці, побратими загиблого Ігіта, знайшли цього водія і відвезли на могилу загиблого військового. На Дніпровщині в Кривому Розі водій назвав посвідчення учасника АТО, захисника Донецького аеропорту, кіборга Володимира Яновича, фігнею. На Харківщині в Чугуєві водій маршрутки Юрій відмовився везти бійця і заявив, що, вдумайтесь, буде тут добивати, якщо їх на Донбасі не добили. Честь і хвала керівництву цього автопарку: вони одразу звільнили цього водія. В Чернівцях водій маршрутки заявив бійцю Миколі Віконському, що його не повезе, і силою виштовхнув людину, постраждалу на війні, з інвалідністю, з маршрутки. Разом з побратимами хлопець звернувся до мерії, але там сказали, що впливу не мають. Хмельницька міська рада знайшла спосіб наказати маршрутника, який знову ж таки, вдумайтесь, відмовився везти вдову загиблого героя Олександра Бойка Світлану. Водія відправили в зону АТО коштом перевізника з гуманітарною допомогою для наших бійців. На Київщині дев'ятирічного сина загиблого героя Анатолія Коваля, Юрія, теж відмовились везти. Шановні колеги, таких історій сотні по країні, це пряме порушення законів про транспорт і про статус ветеранів війни. Радикальна партія ініціює меморандуми в усіх місцевих радах про шанобливе ставлення до учасників АТО між автоперевізниками і місцевими радами. Давайте шанувати наших героїв. Слава Україні! Пану Єгору передає слово його колега народний депутат Павло Костенко. Я хочу підтримати киян, які борються за збереження історії нашого міста. В парламенті не треба пояснювати, що насправді означає історія. Цього тижня багато киян вимагали від Київради створення музею на Поштовій площі. Будівництво торговельного центру там відкрило відкрило ХІ століття, час легендарної Київської Русі. Повені того часу зберегли, зберегли у фізичному сенсі для нас не руїни, а рештки тих будинків, вулиць, хідників. І це для нас всіх унікальна можливість у тому числі відповідати Володимиру Путіну на його закиди, що Україна – це придумка, України не існувало, Україна – не держава. Окрім, поза сумнівом, це величезна можливість для навчання себе і наших дітей, і величезна туристична цінність. І все це може бути знищено, якщо місто, якщо мер міста, якщо громада міста це дозволить. Інша проблемна точка зараз на мапі Києва – Андріївський узвіз. Так само немає, мабуть, людей, яким треба пояснювати значення цього міста. Дев'ятиповерховий готель забороненій зоні, який спотворить знайомі нам всім краєвиди, який спотворить іншу частинку історії міста, запланував збудувати забудовник, поза сумнівом, пов'язаний з високими кабінетами, з керівниками держави, з урядом. Навіть біля мого будинку, в Павлівському сквері, до речі, ландшафти якого збереглися незайманими з часів Київської Русі, тієї самої Київської Русі, родина Сівковичів, того Сівковича, який брав участь в розгоні мирного студентського Євромайдану, далі мріє звести будинок прямо в самому парку. Я впевнений, що в місті трьох революцій, я впевнений, що разом з київською громадою, я впевнений, що разом зі справжніми представниками людей в Київраді і тут у парламенті ми цього не дамо. Цього тижня київські депутати вже ухвалили в першому читанні рішення, які забороняють ці будівництва. Я як народний депутат звернувся до мера з проханням не дати можливість завозити будівельну техніку в Павлівський сквер, Київ має лишитися гордістю, столицею, натхненням України. Дякуємо за ваш виступ. І я запрошую до слова народного депутата Кривенка, якому надається 6 хвилин. Йому передає своє слово депутат Лесюк, і також сам Кривенко записався на виступ. Будь ласка, пане Кривенко. Віктор Кривенко, "Народний рух України". Шановні колеги, зараз у Вірменії відбуваються протести, і я хотів би підтримати мирне право громадян на протест. Українці свого часу завдяки мирному протесту, який вже потім владою був перетворений на криваве побоїще саме через те, що не дослухалися до мирного протесту, українці вирвалися з путінських лабет, з Митного союзу. Вірменія пішла іншим шляхом, я не втручаюся у внутрішні справи, суверена держава. Але закликаю владу почути мирний протест і ні в якому випадку не довести його до озброєного протистояння, тому що зараз влада, провладні ЗМІ чомусь говорять: "А вам що, треба Майдан? (на протестантів) А вам треба, щоб у вас теж частину території забрали?". А в нас всю Україну хотіли забрати. на жаль, у Вірменії є військова база вже, феесбешники в аеропорту приймають всіх прилітаючих, і є багато запитань, але знову-таки це суверена держава, ми поважаємо Вірменію. Просто закликаю владу почути свій народ. Сьогодні, на цьому тижні українці зробили величезний крок до ще одного повернення до своєї європейської родини. Верховна Рада проголосувала за звернення до Патріарха Патріарха Константинопольського Варфоломія щодо Єдиної Помісної Церкви. Я хочу подякувати вчорашнім нашим підтримувачам, які прийшли6 музичного батальйону, який швидко змонтував сцену, було понад 150 рухівців, які в робочий день швидко змогли зібратися, були представники інших політичних сил. І сказати, що той ганебний аргумент, який використовують свідомі чи несвідомі прихильники "руского мира", що влада начебто втручається в церковні справи, є абсолютною брехнею. Тому що церковні ієрархи звернулися самі, і Української Автокефальної Православної Церкви, і Української Православної Церкви, звернулися самі до патріарха. І патріарх попросив: а яка позиція світської влади, висловіть її. Тобто, бо я не хочу створювати конфлікт в суспільстві. І вона була висловлена. залі є Ганна Гопко, коли вона протестувала, коли на вимогу патріарха Кирила українська влада змінювала назву вулиці Мазепи на вулицю Лаврську, тому що, бачите, він не може їхати Кирил по українському місту і він замовляє собі політику. окремі московські попи не відспівували хлопців, загинувших на сході. Коли в Запоріжжі хлопчика маленького відмовилися відспівувати. І коли зброю зберігали у своїх монастирях, і коли освячували зброю, яка українців вбиває. І це вони називають втручанням і таке фарисейство. Але вчорашнє голосування справді показало, хто є хто. Я щиро вірю, що деякі просто були заблудшені в цьому питанні і що в душі вони покаються. Наступне питання, дуже важливе, - це питання обороноздатності. Приїздили наші одеські рухівці до парламенту. Ви знаєте, що по моїй заяві і яку підтримали понад 30 народних депутатів, пан Труханов був в суді по розкраданням по заводу "Краян". На жаль, на мою думку, йому вдалося домовитися з судовою системою. І вони далі продовжують пограбунок українського міста Одеса. І те, що вони вкрали зовсім нещодавно, це 288 гектарів, в тому числі з фактично єдиним на півдні військовим аеродромом. України, будучи в Одесі, абсолютно правильно сказав, що є загроза, бо росіяни вже майже повністю відновили військовий аеродром в Придністров'ї. А у нас "тітушки" знімають паркани з військової частини, бо Одеська міська влада передала цю територію приватній фірмі. А на відповіді, де оригінали документів, приходить офіційна відповідь від Прикордонної служби, що оригінали документів знаходяться в ФСБ Як таке може бути? Чому міністр оборони не висилає туди роту, батальйон, щоб не допустити нікого на військовий аеродром. Чому Президент в це не втручається? Я закликаю всіх, хто за це відповідальний, цю ситуацію взяти під особистий контроль. І або офіційно сказати, що він нам не потрібен, або все ж таки зупинити ту вакханалію, яка відбувається в Одесі. Також вчора виступали добровольці. Це ганьба, що українська держава не визнає тих, хто першими пішли Україну Україну захищати. І ми вимагаємо поставити на голосування відповідний законопроект, який колеги зі "Свободи" зареєстрували вже давно. Рухівців понад тисячу вже провоювало на фронті. І ми маємо, на жаль, і загиблих, і поранених. Я був перед Великоднем в Луганському, в Світлодарську, там, де воює наша "Варта Руху", яка з березня 2014 року, одразу пішла захищати Україну. І, безумовно, ми підтримуємо всі вимоги по визнанню добровольців. Вкрай важливо те, що говорив Єгор Соболєв. Дуже правильно, що треба зберігати Київ таким, який він був. Тому що це варварство, намагання будувати на Андріївському Узвозі ці багатоповерхівки. І депутати, 123 народних депутати звернулися до київської влади, щоб все-таки створити сквер Василя Сліпака (позивний Міф), нашого легендарного героя, який загинув на сході. Це на 3 більше, ніж депутатів в самій Київській міській раді. Всі обіцяли. І чомусь знову нічого не робиться, знову перемагають… Чомусь знову перемагають якісь внутрішньо такі кулуарні інтереси. І будова для когось, якісь там долари, важливіші, ніж пам'ять. І створити український простір, де буде постійно українська пісня лунати, такий наш гай-парк… Дякуємо, шановний колега. І я запрошую до слова Павла Кишкаря, який зараз отримує, я перепрошую, 6 хвилин. І потім Дерев'янко.

реформу спорту. Ми мали честь з президентом Федерації карате і з іншими колегами бути присутніми на Комітеті з питань молоді і спорту, вражає, коли теза про те, що подолання корупції у сфері медицини, у сфері освіти, у сфері розподілу коштів, в масовому спорті має переходити в площину гроші гроші ходять за дитиною, за послугою чомусь не сприймається, всі хочуть сидіти на потоках, залишатися на розподілі цих коштів. сприймає це, і Мінохорониздоров'я, і Міносвіти чомусь ніяк не дійде до керівників Міністерства молоді і спорту, хоча декларувалося на початку каденції пана міністра Жданова саме позиція, коли в масовому спорті кошти переходять в площину розподілу, допомагає, суттєво допомагає проведення децентралізації. Адже фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл вже передано на місця і проблеми, як такої, з фінансуванням початкового етапу встановлення спортсменів не існує, питання тепер навпаки стоїть, щоб налагодити систему відповідальності місцевих органів влади задля того, щоб якийсь із показників, як КРІ своєрідне по масовому спорту, на ці громади покладалося. Я думаю, що ближчим часом ми зможемо пояснити і міністерству, і цьому залу, що це той Закон, який діє, про фізичну культуру і спорт суперечить, суттєво суперечить олімпійській хартії і не дозволяє в повній мірі, зокрема, Національному олімпійському комітету реалізовувати свої права і обов'язки, які передбачені цією хартією. Це дуже дивно, що у нас до сих пір ніхто не поскаржився в Міжнародний олімпійський комітет: ні федерація, ні спортсмен. Не звернули увагу на те, що держава як така не може керувати спортом, як у нас це записано в діючому законі в статті номер 5. Багато зауважень на комітеті лунало про те, що федерації імпотентні, про те, що вони не можуть забезпечити правильний розподіл коштів, про те, що вони не можуть гарантувати їх правильний розподіл, якраз навпаки. І на тому ж комітеті виступала президент Федерації зі стрибків у воду, яка на власному прикладі підтвердила, що успішна федерація, успішні менеджери з того чи іншого виду спорту того чи іншого виду спорту можуть якісно перетворювати спортсменів у чемпіонів, результат і медалі. І чомусь у державної влади не виникає жодних проблем з наданням коштів громадським організаціям, ветеранським, наприклад, чи молодіжним. Такий розподіл проводиться, їх звітність прозора, а відповідальність передбачена Адміністративним кодексом та Кримінальним кодексом. І ці чиновники, які витрачають ці державні кошти, не уникають, тої відповідальності, яка існує і передбачена відповідним чинним законодавством. Декілька слів про реформу самого парламенту. Ми проголосували систему розподілу керівництва в комітетах за системою д'Ондта. Але, поряд з тим, заради прискорення роботи парламенту існують ще два інструменти, як то голосування більшістю від присутніх, коли мова йде про перше, друге читання, і залишення діючою системою в 226 за прийняття законів в цілому. А також система, система, яка б усувала законодавчий спам, пропонувалося 6640, пропонував визначити певну кількість авторів саме для депутатів як для суб'єктів законодавчої ініціативи, задля того щоб, перше, такий законопроект мав подальшу підтримку в залі і мав якесь якісне опрацювання з точки зору різних політичних фракцій і політичних сил. Одне з основних питань в державі – розвиток нашої найголовнішої, на мій погляд, реформи децентралізації. "Народний Рух" є провідником такої реформи і присутній в усіх об'єднаних громадах, якісно приймаємо участь у всіх виборчих кампаніях до об'єднаних територіальних громад і будемо приймати, матимемо таку змогу 29 квітня приймати участь у виборах до об'єднаних територіальних громад. Ми, власне, говоримо, що гроші вже є в громадах, і тепер залишається таку реформу посилити, посилити двома законодавчими ідеями, а саме: скасування чи ліквідація районних рад і райдержадміністрацій, а також підтримавши згоду про приєднання до міст обласного значення, ми маємо цей інструмент розвивати зрозумілими механізмами, прописати і переходити на наступний етап розвитку реформи децентралізації, а саме підготовки Закону України про адмінтерустрій з …

Ми з вами завдяки роботі Національного антикорупційного бюро дізналися про те, що в Україні розкрадався газ у величезних розмірах, ми з вами дізналися про те, що виявляється, можна красти вже після Революції Гідності мільярди українських гривень на газових схемах. І це здійснювали депутати, які сиділи тут, зокрема, пан Онищенко, який отримав підозру від Національного антикорупційного бюро і кримінальна справа по якому зараз розслідується. ми почули кілька днів назад від того самого Онищенка, який зараз є підозрюваним, який є втікачем, те, що він, виявляється, це робив разом із своїм партнером Порошенком. І не тільки це він робив, а виявляється, що, з його слів, також він пропонував пану Порошенку 10 мільйонів доларів хабара від пана Злочевського - це один із стовпів режиму Януковича, який також переслідується в кримінальному порядку, який також вкрав величезну кількість грошей у українського народу і у українського бюджету. Мало того, на цих записах ми чули про те, що пан Злочевський для того, щоб відкупитися, готовий віддати 50 відсотків газового бізнесу, який він також далі активно продовжує провадити в Україні. І що ми бачимо? Що це нічим фактично не відрізняється від Януковича, ми бачимо ті самі 50 на 50, ми бачимо ті самі фрази і слова, що гарний хлопець, подумаємо, вирішимо. І ми не бачимо жодної реакції сьогодні правоохоронних органів. Ми вимагаємо порушити кримінальну справу за фактом отримання і оприлюднення цієї інформації. Ми вимагаємо від НАБУ негайно внести до ЄРДР відомостей щодо порушення кримінальної справи і це розслідувати. Хочу нагадати, що в Південній Кореї за такі самі хабарі в 10 мільйонах доларів президента Пак Кин Хє почадили на 24 роки через процедуру імпічменту, через процедуру притягнення до кримінальної відповідальності і зобов'язали сплатити штраф еквівалентний 17 мільйонів доларів. А в Україні ми бачимо повну тишу. Мало того, ми бачимо, що режим Порошенка сьогодні активно переслідує тих, хто про це говорить, в тому числі і нашу команду "Руху нових сил". Ми бачимо, що Северіон Донгадзе сьогодні знаходиться у в'язниці, його катують, закрили у маленьке приміщення 2 на 2 без вікон, без нічого в СІЗО і випускають тільки один раз на три дні. Ми бачимо, що в Одесі зрізали борди, на яких висить це все свавілля, яке оприлюднили. В Івано-Франківську заклеїли чужу власність. Дмитра Довбуша три мікроавтобуси в Запоріжжі спалили. Я вам хочу сказати, що Порошенко правильно боїться українців і команду "Руху нових сил". Адже нашу сусідню Грузію один із наших лідерів "Руху нових сил" очистив від бандитів, олігархів, дав можливість людям там працювати і це обов'язково відбудеться в Україні. Ми говоримо українцям: не бійтесь, вставайте, протидійте і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Наступний виступ, будь ласка, народний депутат... Народний депутат Заружко, будь ласка, запрошую вас до слова. Заружко. Валерія Заружко, Радикальна партія Олега Ляшка. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні українці, шановні громадяни України! Я хочу привернути вашу увагу до дуже болючого питання для кожного українця – до питання стану доріг. До мене майже кожного дня звертаються громадяни України з проханням вирішити негайно це питання, бо це питання здоров'я та життя кожного українця. Я хочу спитати у влади, скільки можна закопувати мільярди у ямковий ремонт? Скільки можна робити імітацію реформи та імітацію того, що ви витрачаєте гроші саме на ремонт доріг, а не кладете їх у власні кишені? Якщо ми хочемо нормальні дороги, ми неодноразово казали, як команда Радикальної партії, що треба, щоб була найжорсткіша відповідальність за розкрадання коштів, що треба, щоби був заборонений цей ямковий ремонт, бо це є приховане розкрадання грошей, яке зовсім не вирішує проблеми. Я також хочу привернути вашу увагу саме до стану доріг у Донецькій області, тому що це є стратегічний напрямок, стратегічний напрямок, по якому здійснюється рух до зони АТО військової техніки, особового складу Збройних Сил, волонтерів, міжнародних спостерігачів, а найголовніше – українців, які живуть у Донецькій області. (Будь ласка, покажіть слайди). Сьогодні мій помічник Юрій Парфьонов прислав ці слайди. На цих слайдах ви можете побачити трасу Запоріжжя-Куйбишеве-Маріуполь через Розовку, Пологи та Оріхів.

Курахове, Селидове, Покровськ, Добропілля, Краматорськ - доріг немає. На участке Волноваха – Вугледар - Курахове, Селидове – Покровськ – Добропілля - Краматорськ, дороги теж немає. В Донецькій області взагалі не залишилось ніяких доріг. Тому команда Радикальної партії бере під особистий та пильний контроль ситуацію з ремонтом доріг в Донецькій області. Ми вимагаємо від влади припинити розкрадання коштів на ремонт доріг, негайно відновити транзитний потенціал України. Ми вимагаємо від влади зберегти життя та та здоров'я кожного українця, які кожного дня знаходяться під загрозою через такий жахливий стан доріг в Донецькій області. Дякую вам за увагу. Дякуємо, шановна колега. І до слова запрошується Ігор Мосійчук. Ігор Мосійчук, ви до слова запрошуєтеся. Ви за аплодисментами не чуєте головуючу. Будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Протягом минулих двох тижнів Полтавська і Львівські обласні ради ухвалили рішення про звернення до Президента України, Прем'єр-міністра України та нашого українського, з вимогами підтримати аграрну програму Радикальної партії Олега Ляшка. Про що ідеться? Йдеться про визначення господаря на українській землі шляхом внесення до Конституції змін, які визначатимуть фермерство як сільськогосподарський устрій в Україні. Друге. Мова іде про дотації, а саме про те, що Радикальна партія Олега Ляшка наполягає, що дотації на кожну корову в українському селі мають бути неменше 5 тисяч гривень в незалежності від того, чи це в особистому селянському господарстві корівка, чи в фермерському господарстві. Крім цього, ми пропонуємо встановити, і це вимога суспільства, щоб встановити, українського селянства, встановити ціну на молоко мінімальну закупівельну 5,50. Тому що коли вода, розлита з якоїсь калюжі, коштує дорожче від українського молока, це не просто ганебно, просто знищує сільське господарство України і українського селянина. І нарешті. Полтавська і Львівська обласні ради повністю підтримують законопроект, запропонований Радикальною партією Олега Ляшка, про заборону використання пальмової олії в продуктах харчування. пальмова олія в продуктах харчування – це смерть для українця, тиха смерть, яку несуть люди, які наживають на здоров'ї українців, в кондитерській промисловості, в харчовій промисловості і інше. У зв'язку з цим наша фракція вимагає невідкладно в травні поставити на розгляд цей законопроект і нарешті захистити українців. Геть пальмову олію з продукції харчування, що відбувається зараз в Європі, наприклад, минулого тижня відбулося в Ісландії. Дякую. Дякуємо, шановний пане Мосійчук. І до слова запрошується народний депутат Вовк. Прошу вас. Зараз виступи не від фракцій, тому я просто по прізвищам іду… 13:33:28 ВОВК В.І. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, минулого тижня лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив на ХІ Київському безпековому форумі, впливовій міжнародній площадці з обговорення питань глобальної та європейської безпеки за участі провідних іноземних політиків та експертів. Олег Ляшко висловив наше бачення викликів світової безпеки в контексті уроків ядерного роззброєння України. Адже світ стоїть на порозі хаосу: кордони зневажаються, міжнародне право розтоптане, а надані гарантії ігноруються. Тож не дивно, що ціла низка держав так і не приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї та розглядають її як найбільш надійний засіб від зовнішньої агресії. І коло претендентів на членство в ядерному клубі зростає. Це і Індія та Пакистан, Ізраїль, Північна Корея, Іран, і ось вже новий претендент - Саудівська Аравія. Із 2014 року вони мають всі підстави для цього. Світ здивовано побачив, що гарантії, надані Україні за Будапештським меморандумом в обмін на відмову від ядерної зброї, не виконується тими, хто їх надав. Україна, яка відмовилася від третього в світі за потужністю ядерного арсеналу, стала жертвою агресії з боку Росії, а підписанти Будапештського меморандуму не виконують своїх зобов'язань і навіть замовчують сам факт його існування. Згадайте ганебний 50-хвилинний виступ Віце-президента США Джо Байдена на цій трибуні, в якому не було жодної згадки ні про наше ядерне роззброєння, ні про надані нам гарантії безпеки і територіальної цілісності. Минулого тижня у промові на київському форумі заступника міністра оборони США так само не знайшлося місця цьому питанню, а деякі наші партнери навіть радять нам змиритися з тим, що Будапештський меморандум, мовляв, не спрацював та перегорнути сторінку. Як і більшість українців, Радикальна партія Олега Ляшка категорично не погоджується з такою порадою. Ми не сприймаємо одностороннє ядерне роззброєння України як перегорнуту сторінку історії. Радикальна партія вимагає виконання зобов'язань за Будапештським меморандумом, інакше ядерна зброя може розповзтися по всьому світу і поставити під загрозу майбутнє всього людства. Захист України цивілізованим світом абсолютно необхідний, щоб забезпечити мирне, без'ядерне небо для дітей на усій планеті. Про все це заявив на форумі Олег Ляшко, відновити мир, міжнародне право і порядок в Україні і світі та зберегти їх для наступних поколінь обов'язок усіх відповідальних світових лідерів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Юрій Соловей. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Традиційно, шановні колеги, я намагаюся в п'ятницю використати можливість для того, щоб підняти з найвищої парламентської трибуни ті проблеми, які хвилюють, власне, виборців мого округу. І хочу сказати, що сьогодні в час, коли над чим розмірковує уряд як піднімати українську економіку, то найбільш простим і ефективним способом в цьому напрямку повинно бути відновлення українських доріг. Це робили дуже багато країн у світі. Є успішний досвід сьогодні реалізація таких проектів і безпосередньо у мене на окрузі. За останні 3 роки нам вдалося відновити дорогу Стопчатів-Косів, Косів-Верховина, Косів-Кути, Кути-Тюдів, Верхній Ясенів-Устеріки, і непросто це вдалося відновити цю дорогу. Відновлення цих доріг - це колосальний поштовх для розвитку цих регіонів. Це яскравий приклад, коли держава витрачає гривню і отримує 2 гривні в якості податків до державного і до місцевого бюджетів. Але чи достатньо цього? Я думаю, абсолютно ні. Тому що відновлені дороги це тільки 20 від потреби, які сьогодні є на Гуцульщині і Покутті. І, власне, в сьогоднішньому виступі я хочу привернути увагу до відсутності нормального сполучення з Космацькою об'єднаною територіальною громадою. Хочу зауважити, що дана громада є однією з найвисокогірніших об'єднаних територіальних громад в Україні. Космацька об'єднана територіальна громада є найбільшою громадою по території. Космацька об'єднана територіальна громада є громадою, де найбільше збережені ще ті традиції, які завжди відрізняли традиційну українську Гуцульщину. ця громада обмежена в своєму розвитку через відступіть просто елементарної можливості добратися до цієї громади через відсутності дороги. Саме тому я звертаюся з цієї високої трибуни до голови обласної адміністрації, голови обласної ради та до керівництва "Укравтодору". Зважаючи на те, що з цього року запрацював Закон України "Про Державний дорожній фонд", який передбачає 272 мільйони на вирішення проблеми місцевих доріг, я прошу вас передбачити, як мінімум 50 мільйонів гривень на дорогу Пістинь-Космач вже у 2018 році. Переконаний, що виділення цієї суми вже в найближчий час не просто дозволить відновити надзвичайно важливу дорогу до цієї об'єднаної територіальної громади. Але ці кошти будуть повернуті у вигляді тих сплачених податків, які ця об'єднана громада отримає змогу сплатити, після відновлення туди елементарної дороги. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступні виступаючі - це Андрій Іллєнко, потім Сидорович і Береза.

Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці! Сьогодні, тут, в стінах парламенту був уряд. Багато було сказано, але, на жаль, зовсім не було почуто від Прем'єр-міністра, від інших міністрів, як вони збираються зупиняти масовий виїзд українців за кордон. Як вони будуть боротися з тим, щоби українцям не треба було, через скруту, їхати шукати шукати кращої долі деінде, а лишатися працювати, розвивати бізнес, знаходити роботу в Україні. Як буде наповнюватися наш бюджет, чи буде боротьба з офшорами, чи буде боротьба з монополіями, чи буде боротьба з олігархами. Але цього всього ми не почули. І, власне, "Свобода" для того, щоби не бути голослівними, не говорити гаслами. Ми пропонуємо конкретний шлях реального виходу з бідності, реального виходу до процвітання, до побудови сильної, заможної України. Через наш антиолігархічний пакет докорінних перетворень, законопроекти, які вже роками лежать в парламенті, але, на жаль, ніхто не збирається їх ухвалювати. І це законопроекти антиофшорні, антимонопольні, які запроваджують нове податкове законодавство, які стосуються енергетики і інших сфер, які на наш погляд є абсолютно революційними, такими, які принесуть Україні багатство і силу. І я хотів би сказати, що крім того, що ми зараз збираємо в парламенті підписи депутатів на підтримку цих законопроектів, станом на зараз вже більше 70 зібрано, і ми хочемо далі збирати, закликаємо народних депутатів підписувати під цим зверненням. Ми ще зараз запустили цілу хвилю, фактично по всій Україні, місцеві ради ухвалюють рішення на підтримку нашого антиолігархічного пакету. Вже станом на зараз такі рішення ухвалила Хмельницька міська рада, Дрогобицька міська, Котелевська районна, Чернівецька міська, Турійська селищна, Львівська обласна, Бахмацька міська, Бродівська районна, Рівненська міська, Коростишівська районна, Ратнівська районна, Білоцерківська міська, Черкаська міська, Буська районна, Львівська міська сьогодні ухвалили, Тернопільська міська рада і Рокитнянська районна рада Київської області. Тобто вся Україна, продовжується ця хвиля, і вся Україна показує свою прихильність до того, що необхідно ухвалити ці закони і вимагає від Верховної Ради не зволікати, а ухвалювати ці рішення проти олігархів і на благо всіх українців. я хотів би з парламентської трибуни, користуючись цією можливістю, запросити усіх 28-29 квітня на традиційні вшанування українських героїв в Холодному яру. Це справді буде знаменна подія, всіх патріотів, всіх українців запрошуємо, щоб згадати нашу історію, щоб насититися тим українським духом, щоб відчути зв'язок поколінь з козаками, з гайдамаками, з українськими воїнами, які боролися проти більшовиків у ХХ столітті, і з сучасними нашими героями, які боронять Україну на сході. Слава Україні!

Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни України, шановні колеги, з цієї трибуни у своєму одному з виступів я піднімав питання відвертого безладу та беззаконня, яке відбувається в Міністерстві молоді та спорту України і звернувся до правоохоронних органів, щоб вони дали правову оцінку цим діям. Я отримав відповідь від Національного агентства з запобігання корупції, де вони чітко чорним по білому сказали, що в сумісності двох посад, а саме посади першого заступника міністра молоді та спорту України та президента Федерації України легкої атлетики Ігоря Гуцула є присутній конфлікт інтересів та корупційна складова. Наразі матеріали передані до суду, чекаємо вироку суду, і я сподіваюся, що він буде чесний та справедливий. На жаль, це в черговий раз показує, справжнє обличчя керівництва Міністерства молоді та спорту України. Замість того, щоб боротися за здоров'я кожного українця, за здоров'я кожної дитини, Міністерство молоді та спорту, його керівництво використовує свої знання та вміння, щоб навіть ті копійки, які виділяються на розвиток фізичної культури та спорту в Україні, потрапляли в їхні кишені та в їхні гаманці. Ви знаєте, я як людина, яка все життя віддала українському спорту, не буду спокійно спостерігати за тим, як руйнується фізична культура і спорт в Україні. Тому фракція Радикальної партії Ляшка буде вимагати в другій половині цього року від уряду виділення коштів на розвиток інфраструктури і на реалізацію програми по розвитку спортивної інфраструктури в Україні. Але… якщо ми будемо будувати спортивні комплекси, школи і культурні центри, якщо ні, то ми тоді будемо тюрми. Я думаю, що в такому випадку, вивод буде очевидний, що потрібно будувати в першу чергу. Далі. Велика проблема з існуючою спортивною інфраструктурою. Простий приклад. Місто Київ, в якому був стадіон, який називається "Старт", одного "прекрасного дня" (в кавичках) міська рада під різними приводами проголосувала і змінила цільове призначення цього стадіону. Зараз там добудовується вже черговий житловий комплекс. Щоб такого не сталося, а це проісходит по всій Україні, щоб такого не сталося, щоб зберегти ту інфраструктуру, яка ще існує, команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшко ініціювала законопроект, який запроваджує мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок для будівництва об'єктів фізичної культури та спорту. Цей мораторій дозволить зберегти ту існуючу спортивну інфраструктуру, яка сьогодні ще є і якої намагаються позбавитися деякі продажні чиновники. Знаєте, наші діти мають право на те, щоби бути здоровими, освіченими та успішними, а головне – рости в безпеці. І держава повинна зробити все можливе для того, щоб забезпечити… Д.О. … забезпечити ці умови, а не придумувати різні приводи, щоб цього не робити. Фракція Радикальної партії Ляшка буде навпаки робити все можливе, щоб не дати зруйнувати майбутнє наших дітей та майбутнє нашої держави.

Справедливість. Справедливість – це те, чого шукає кожен українець від заходу до сходу, від півдня до півночі. Що таке справедливість? Це коли держава, обіцяючи своїм громадянам певні гарантії, їх потім у наступному виконує. Що ми маємо на сьогоднішній день у державі? 169 тисяч рішень, винесених українськими судами, де боржником виступає держава, не виконуються вже багатьма роками. Проблема вже набула такого колосального характеру, що ми стоїмо за півкроку до застосування санкцій до України зі сторони Ради Європи, яка втомилася переконати… переконувати Україну, що судові рішення повинні виконуватися і гарантії, які видаються державою, повинні забезпечуватися. Разом з тим, рік назад, коли було створено підкомітет з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини, починає давати перші свої результати. Вчора на засіданні міжвідомчої робочої групи, скликаної за моєю ініціативою, було напрацьовано реальний дієвий механізм, за яким протягом року – 2018 року – держава зможе виконати всі свої зобов'язання перед тими 160 тисячами українців, які роками не могли одержати права на справедливий суд. З іншого боку, до цієї "бочки меду" все ж таки є і "ложка дьогтю". Вирішивши проблему з тими рішеннями, які не виконувалися роками, держава повинна створити таку систему, при якій в наступному такі проблеми не виникатимуть повторно. Адже українець, який пройшов 7 кіл пекла по судовій системі, не повинен проходити 27 кіл пекла, добиваючись виконання судового рішення. Що таке виконання судового рішення? Це є гарантія існування судової влади. Судові рішення які не виконуються, роблять безсенсовною існування судової влади. Не має третьої гілки влади – немає демократії. Немає демократії – немає дотримання прав людини, немає майбутнього у держави. І люди молоді починають їхати з такої країни, бізнес починає закриватися і виводитися. Тому, з одного боку, ми вітаємо те, що напрацьований спільний механізм по виплаті 169-м тисячам українських громадян, які чекають на виплату, але ми будемо добиватися реформування системи виконання судових рішень в такий спосіб, щоби повторно сотні тисяч українців знову не мусили шукати правди у Страсбурзі, не знайшовши її в Україні. Дякую. І вам дякуємо за актуальний виступ. Борислав Береза, якому Ганна Гопко передавала слово, запрошується до виступу. Будь ласка, я прошу, я вас дуже прошу, тут головою поки що я, з вашого дозволу. І наступне слово, будь ласка, народний депутат Чижмарь, прошу вас. А потім Борислав вийде виступати. Два дні жителі Нижньої Апши Закарпатської області блокують дорогу Мукачеве - Рахів, протестуючи не проти якоїсь соціальної політики в країні, вони не вимагають пільг і вони не просять якихось субсидій чи дотацій, вони вимагають справедливості. Справедливості вимагають усім селом для однієї маленької закарпатської родини. 14 березня цього року було скоєно жахливе вбивство двома однолітками 14 років, які вбили свого товариша і при цьому затримали тільки одного, хоча село маленьке і всі знають обставини справи. Через 20 днів апеляційний суд Закарпатської області випускає під домашній арешт без браслету. Чому я з цієї трибуни піднімаю це питання? піднімаю перед міністром Аваковим, Генеральним прокурором Луценком та головою Національної поліції Князевим? Тому що в даній справі не існує закону. І я, знаючи ситуацію в тім селі, розумію: не Кримінально-процесуальний кодекс зараз керує в цій справі, а "бабло", гроші. Село, де традиційна контрабанда, де грошей є більше, ніж ви собі думаєте. І ви дуже часто бачили ті хати, 4-5-поверхові, які туристи інколи відвідують, щоб подивитися, як можна будувати. Так, гроші. чому затримують лише одну особу? Іншу, батько якої контрабандист, не затримали. Село знає. Чому апеляційний суд втручається і, давши місцевий суд один місяць для затримання особи, відпускає через 20 днів, і поліція не вдягає браслету, і він вільно гуляє по селу, обурюючи населення, відвідує пікніки і соціальні заклади? Безкарність, правоохоронна тупість, жадність і корумпованість породжують як безкарність, так і жорстокість, яка завтра виллється в соціальні масові протести. Тому я звертаюся до керівників правоохоронних органів взяти особисто під свій контроль (це справа не є простою) і в найшвидший час довести справу до суду. На щастя, сьогодні я вже прочитав, що після збурення населення другого, виявляється, обвинуваченого знайшли і затримали. Він спокійно жив в селі. Це ще раз говорить про те, що реформа правоохоронна не дала результату. Корупціонери залишилися там, гроші полюбляють як і колишні, і на сьогоднішній день нема справедливості населенню з боку правоохоронних органів і судової системи.

Я звертаюся офіційно до міністра екології та природних ресурсів пана Остапа Семерака. Прошу вас, пане Остапе, передбачити та виділити бюджет на виділення меж та внесення їх в натуру для Національного природного парку "Голосіївський". зв'язку з тим, що межі парку не внесені в натуру, відбуваються постійні порушення меж парку, так як відбувається в урочищі Бичок, який постійно знищується і вирубається для того, щоби побудувати там ТРЦ та заправку. Колись Президент України Віктор Ющенко своїм указом подарував киянам та українцям можливість дихати і відпочивати, подарував Києву легені. Але ми бачимо, що зараз Голосіївський парк знищується, системно знищується. Команди мерів Черновецького та Кличка забудовують Київ як можуть, знищуючи будь-які зелені насадження. У вас, пане міністр, є шанс, є історична можливість продовжити план Президента Ющенка захистити і зберегти національний природний парк. Допоможіть парку визначити свої межі, а ми, кияни, активісти, депутати, не дамо перетнути кордони цього парку. Ми захистимо кордони парку і ворог не зможе знищити та забудувати цю зелену частину Києва. Взагалі дуже ганебно дивитися на те, як від зеленої столиці Європи залишаються виключно бетонні лабіринти. Я розумію, що ті, хто живе зараз в Києві, хоче жити в Києві і далі. Але, мабуть, ті, хто керує Києвом, майбутнє своїх дітей та себе бачать у Відні, Лондоні, Вашингтоні, Сан-Франциску, та інших містах світу, але стовідсотково не в Києві. Бо, якщо ти плануєш жити в цьому місті, ти не будеш його знищувати і не будеш вирубати дерева так, щоби тут залишилися тільки будівлі, ТРЦ та заправки. Я прошу вважати мій виступ як офіційний виступ та звернення до міністра екології. І останнє. Незважаючи, з якої фракції хто, з якої групи, ми всі працюємо та живемо зараз в Києві. Тому прошу вас всіх залучитися до мого звернення та підтримати його, бо те, що зараз відбувається з Києвом це безглуздо та насильницькі дії по відношенню, як до столиці Україні, так і до киян. Дякую. виступ Борислава Берези як депутатське звернення. Я зараз запрошую до слова народного депутата Семенуху, якому передає право на виступ його колега Соболєв. І хочу з вами порадитись, шановні колеги. Я продовжу наше засідання на 15 хвилин. У нас ще залишається виступ Ігоря Шурми, 6 хвилин, і Олега Ляшка, 6 хвилин, тому що там передають колеги. А у нас ще є кілька депутатів, які написали скарги, що вони не потрапили в запис. Чи не будете ви проти, якщо ми ще дамо виступити право народному депутату Головку, Барні і Споришу,

шановні українські громадяни! Спливає черговий пленарний тиждень роботи Верховної Ради, який мав все-таки оновити персональний склад Центральної виборчої комісії. Дуже прикро, шановні колеги, що фактично на четвертий рік роботи восьмої каденції Верховної Ради ми і досі з різних причин, які дуже часто є, як мінімум, незрозумілі людям, ми і досі не оновили склад Центральної виборчої комісії. Більше того, скажу вам, що 13 членів з 15 Центральної виборчої комісії фактично вже не є чинними, оскільки їхня каденція вже закінчилася. І тому це ставить під питання насправді будь-яке рішення, яке має приймати Центральна виборча комісія, зокрема і найближчі вибори до об'єднаних територіальних громад, які відбудуться в Україні 29 квітня. Я нагадаю історію питання. Адже саме ще попередня каденція, сьома каденція Верховної Ради України, мала оновити склад Центральної виборчої комісії,

І натомість, щоб оновити, ще попередня каденція Верховної Ради прийняла зміни до Закону України "Про Центральну виборчу комісію", де вилучила норму по неприйнятність, неприпустимість, заборону участі членів Центральної виборчої комісії в її засіданнях, якщо їхні повноваження закінчилися. Загалом важливо сказати, що використання людей у статусі виконуючого обов'язків стало якимось новим трендом влади. Зверніть увагу, в такому статусі дуже довго перебували більшість членів Рахункової палати, омбудсмен, Уповноважений з прав людини, чимало обласних і районних керівників. Бо дуже зручно керувати так людьми: з одного боку, проти них порушуються кримінальні провадження, а, з іншого боку, люди знаходяться в статусі виконуючого обов'язки, і так дуже зручно і легко впливати і отримувати те чи інше політично Проте, я думаю, що, якщо ми не оновимо з вами, колеги, Центральну виборчу комісію, насправді це ставить під сумнів не лише рішення Центральної виборчої комісії, а, можливо, і легітимність наступного парламенту. Тому ми закликаємо всіх в найближчі пленарні тижні усунути цю проблему. Але проблема ЦКВ не єдина щодо забезпечення якості виборчого процесу. Я думаю, що парламент має розглянути, а є відповідний зареєстрований законопроект, про електронний підрахунок, про електронні протоколи. Бо і сьогодні після закінчення голосування країна може по деяким місцям тижнями отримувати результат.

15 секунд завершити. СЕМЕНУХА Р.С. … за відкритими списками з регіональними округами. Саме це дасть якість новому парламенту і забезпечить легітимність його процесу. Дякую. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується Ігор Шурма. Прошу вас до слова. І я думаю, всі ми сподіваємося на обрання нової виборчої комісії в травні. Ігор Шурма має 6 хвилин. Я говорила про це. Так. 14:00:56 ШУРМА І.М. Шановні громадяни України, мене спонукало сьогодні вийти на трибуну результат роботи нашої Верховної Ради за цей тиждень. Напевне, поставлений рекорд неефективної діяльності, бо за цей тиждень ми спромоглися прийняти лишень один закон 6689 про військовий обов'язок і військову службу і одну постанову це Проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. І це все. І це в той час, коли ми маємо величезні проблеми в охороні здоров'я, жодного питання, яке стосується сфери охоронного здоров'я сюди не внесено. Знаєте, всі мучать собі голову, як об'єднати оцей зал. Просто президії потрібно в робочій тиждень внести законопроект 4074, який в першому читанні підтримало 276 депутатів з різних фракцій. Повна консолідація стосується до клінічних вивчень і клінічних випробувань. Дайте його в зал. Ми будемо знати, що сьогодні дають українцям в наших лікарнях. Ні, цього не дають. Чому у нас така подія на сьогоднішній день млява стосовно питанню охорони здоров'я? Тому що там не сидить торпеда, яка має називатися "міністр охорони здоров'я", яка буде відстоювати права не тільки медичних працівників, але і права пацієнтів. А чому її там немає? А вся справа в тому, що два роки підряд Прем'єр-міністр не виконує закон України, 9 статтю Закону про Кабінет Міністрів і не вносить її на призначення. Багато хто хоче сказати, що існує сьогодні особистісній конфлікт між депутатом і тимчасово виконуючим обов'язків. Я хочу заявити сьогодні на всю Україну: у мене немає жодних сумнівів стосовно певний чеснот пані Супрун. Я не вірю, що вона може займатися хабарництвом і корупцією. Чому?

Більше того, вона є чесний платник податків, вона не тільки платить з своєї зарплати у 30 тисяч, яку вона дістає, податки в Україну, вона ще й платить на сьогоднішній день страхування, яке знаходяться в У неї на рахунку Пенсійного фонду, який знаходиться в Сполучених Штатах Америки, на сьогоднішній день півмільйона доларів, або по-нашому це майже 15 мільйонів гривень. Тому я в цьому плані вірю в її порядність. Чи можу я сумніватися в тому, що вона є патріот України? У мене немає жодних сумнівів. Вона отримала з рук Президента паспорт. Ну, це ж не її вина, що немає указу про громадянство. Ну, чому немає указу про громадянство, мені це не зрозуміло. Вона патріот в глибині душі, бо вона ще і поважає ту країну, де вона виросла. Вона ж не відмовилася від громадянства іншої держави, і паспорт тримає, і рахунки в неї в тій країні. І платить туди всі внески з зарплати, яку вона отримує з коштів платників податків, громадян України. Тому в мене жодних підстав стосовно її, сумніву нема. Більше того вона… Це ж не її вина, що її не призначають. Внесіть в зал, будь ласка, кандидатуру, і зал визначиться: або підтримає, або не підтримає. Це є перше. А вона, бідолаха, в той час навіть не знає, що робити і що їй тут відповідати, бо стала заручником. Очевидно по тій причині, вчора, чи позавчора, поїхала у Вашингтон, мої знайомі бачили її в аеропорту, вона туди вирушила. Ніхто не знає, питався сьогодні, чи вона у відрядженні, чи вона поїхала по якихось особистих справах. Це називається, яка причина у нас є в охороні здоров'я. А поки її нема, давайте подивимося, хто керує охороною здоров'я. Я вам зараз прочитаю, хто у нас займається охороною здоров'я і чому у нас це все пробуксовує. Закінчений коледж Сухомлинського, Київський національний університет Шевченка за спеціальністю "мова і література" (англійська, німецька), дистанційний курс Університету Огайо "Планування проекту з використанням підходу залучення всіх зацікавлених сторін", магістр філософії, заступник міністра. Дивимося дальше, що у нас є. Наступне: людина з медичною освітою, працює лікарем, Лінчевський. Досвід з організації роботи, зараз ви почуєте. В 1999 році закінчив інститут. 2002 рік. Загальний практикум, Франція. 2007 рік. Курс Європейської школи. Бергамо. Тренінг онкології, Париж. Семінар Європейської спілки Прага, Чехія. Зальцбурзький семінар, Зальцбург, Австрія. 2008 рік. Курс легеневої хірургії. Бергамо, Італія. Європейська школа Анталія, Туреччина. 2009 рік. Європейська навчальна конференція "Онкологія", Швейцарія. Франція. 2011 рік. Європейська школа російськомовних торакальних хірургів, практика та європейські спілки, Франція. 2012 рік. Європейська школа торакальної хірургії. Я не встигну перечитати. Одні курси і навчання. І сьогодні ця людина має совість говорити, що наші вузи медичні не дають медичної освіти. Або він визнається у своїй не фаховості, або нехай тоді пояснить, на якій підставі 66 тисяч лікарів сьогодні виїхали в Європу і там знаходять роботу. Ви думаєте, у нас так легко пройде ця реформа? Часу нема, не можу сказати, дуже великі сумніви. Сьогодні відзвітували, що мільйон підписало за місяць. Скільки у нас в країні? 40 мільйонів. Скільки треба місяців? 42. Скільки будуть підписувати декларації? 3 роки. І це при тому, що ніхто не говорить, що у нас бракує 6 тисяч лікарів, які мають працювати на первинній ланці. Біда в охороні здоров'я і за нього несе відповідальність Кабінет Міністрів. Дякую. Дякую. Друзі, зараз по 2 хвилини тим народним депутатам, які щось система не спрацювала. Будь ласка, Барна, Головко, Спориш. І потім 6 хвилин Олег Ляшко. І на цьому ми завершимо нашу роботу. Дуже всім дякую за взаємоповагу, яка наприкінці тижня запанувала в цій залі. Будь ласка. 14:07:20 БАРНА О.С. Слава Ісусу Христу, весь український народе! В Україні є достатньо проблем, проблеми, пов'язані із контролем за цінами, як і продуктів, так ліків, контроль за пальним. Тут цікаві речі, чому, коли підвищується валюта, підвищується зразу ціна, але, коли опускається валюта і вартість нафти на міжнародних біржах, у нас не опускається. Дійсно, є дуже багато питань до антимонопольного комітету з цього приводу, також нам слід перестати дерибанити землю, а навпаки давати її не кому-небудь, а тільки тим, хто хоче на ній працювати, буде працювати, працювати на користь своїх родин, себе і села, громади і України, і давати компенсацію не кому-небудь, бо не отримали землю, а давати дотації тим, хто хоче працювати на землю. Але, поряд з тим, з цими проблемами, ми отримали безвіз, ми відновили армію, прийшли іноземні інвестиції, побудовано 124 підприємства, з яких два на моєму окрузі. Є програма розвитку і будівництва доріг до 2003 року, підписана Президентом України, відновлюються бюджетні установи у кожному селі. Але поряд з тим, ми ще бачимо, що Президент не тільки об'єднує світ, антипутінську коаліцію, ми не тільки створили потужну коаліцію в нас в парламенті, а Президент об'єднує народ і віру. Але, поряд з тим, є певні розкольники з новоспечених політичних сил, з якихось гастролерів закордонних, які починають малювати фактами. Тому я звертаюся до мудрості українського народу. Шановний народе, зверніть, будь ласка, на їхні біографії, звідки вони взялися, З якого болота вилізли і скільки вони мають статків, і де їхні ті сотні мільйонів, де вони, і звідки взяли, спитайте їх. І, поряд з тим, влада має бути від народу, для народу і йти до народу, то ж влада повинна бути, формуватися виключно мажоритарка… 10 секунд.

максимум родини, але коли політик - повія, то це є проблема держави. Слава Україні! І політику без повій. Іван Спориш, Вінниччина. Дуже дякую за наданих цих дві хвилинки. Я хочу нагадати нам всім, і в тому числі собі, що три неділі у нас буде робота з виборцями, буде робота в комітетах. І насамперед за цих три тижні буде таке свято, як 1 Травня – День праці, яке ми не відмінили, слава Богу, і буде 9 Травня. От на 9 Травня я хотів би все-таки спинитися, декілька слів, тому що от невеличка частина ветеранів, вдів, яка залишилася

сьогодні у нас історики знають, що Велика Вітчизняна війна йшла 3 роки і майже 11місяців. Але, на жаль, сьогодні вже Росія більше… п'ятий рік уже як бомбить наш схід, убивають наших солдатів. І дуже хотілось, щоб бистріше був мир. І тому саме звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про Єдину Автокефальну Православну Церкву, комусь це подобається, а комусь ні, воно є справедливим, тому що саме тут, я думаю, що Україна буде вільною, незалежною, якщо буде незалежна церква. Я думаю, що ми правильно зробили, що це звернення в нас є. Сьогодні Прем'єр-міністр Гройсман сказав, що 11 мільярдів гривень виділено на місцеві дороги із 40 мільярдів, які… де виділено на всі дороги. Я прошу, Ірино Володимирівно, записати моє звернення, що дорога Вапнярка-Крижопіль це звернення до "Укравтодору", яка 50 років і більше не ремонтувалася, я підтримую те, що говорили попередні виступаючі за дороги, щоб все-таки вони… звернули в цей рік і відремонтували дану дорогу. Тому я прошу записати це моїм зверненням. Дякую. Прошу оформити це як депутатське звернення, цей виступ. Передостанній на сьогодні виступ в нашій дискусії Михайла Головко, будь ласка. І потім фініш виступів і апофеоз – це Олег Ляшко. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Тернопільщина. Шановні депутати, колеги, шановні виборці українці! Дійсно, сьогодні є друга річниця діяльності уряду Гройсмана, і ми чекаємо всі з нетерпінням

економіка повністю перебуває в тіні, а це за офіційними цифрами - 50, а то навіть 60 відсотків, відвовідно до ВВП, ця цифра буде становити 3 трильйони гривень. Це є катастрофа в межах нашої держави. І тому для того "Свобода" якраз і запропонувала пакет антиолігархічних реформ, законів, які потрібно прийняти в стінах парламенту, які вже роками тут перебувають, але не вносяться в сесійну залу. А там якраз є можливість вивести економіку з тіні: ліквідація приватних монополій, повернути кошти з офшорів і так далі. Але хочу сказати, наголосити на гострій проблемі – це проблема безробіття масового, коли українці виїжджають за кордон, особливо на селі, тому що сьогодні держава, на жаль, але якраз не стимулює виробництво на селі, а саме основне, не хоче парламент розглянути Закон 5597, який запропонувала "Свобода", це про створення кооперативів, кооперативних рухів на селі, якраз дасть змогу створювати малі фермерські господарства, дасть змогу селянам дотувати, дасть змогу підтримувати виробника, особливо продукції молока, бо сьогодні корова – це є годувальниця селян. І дуже прикро, що сьогодні держава якраз відмовилася регулювати ціни на молоко закупівельні, в тому числі на продукти товарів першої необхідності. І сьогодні ми вимагаємо від уряду, від уряду Гройсмана негайно переглянути це і взяти на контроль... і взяти на контроль якраз і збільшити дотації, виплати на велику рогату худобу для того, щоб зберегти село, зберегти можливість наповнювати їхні місцеві бюджети і захистити наших українських селян. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олег Ляшко запрошується до слова, один Олег Ляшко зараз, ви всі виступили вже, ви вже всі інші виступили. Шість хвилин, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Олег Ляшко не один, Олег Ляшко із залізною і потужною, і відповідальною командою, яка сьогодні працює у парламенті, а завтра ми візьмемо владу і наведемо порядок в Україні, тому що один у полі не воїн. Короля робить світа, лідера партії робить команда. І коли я піду і переможу на президентських виборах, я маю привести до влади команду патріотичних, чесних, відповідальних українців, які пов'язують своє майбутнє з рідною країною. І саме ця команда Ляшка, залізна команда, яка єдина в парламенті працює завжди і кожен має зараз можливість у цьому пересвідчитися, глянувши на пустий зал Верховної Ради. Саме ця залізна команда наведе порядок в країні. Тому що сьогодні ключова проблема в Україні – це хаос, беззаконня, відсутність справедливості і відсутність упевненості у завтрашньому дні, відсутність стабільності. Тому люди їдуть з країни, тому що вони не бачать перспективи для реалізації в рідній країні. Вони бояться ходити не лише вночі, а й днем на вулицях, щоб не постраждати від злочинності. Без грошей, без волохатої руки вони не можуть знайти правди і справедливості в судах, у владі. І все це один словом - безнадія. Команда Ляшка, наша програма – це надія. Надія для України, впевненість у завтрашньому дні, відновлення економіки, створення робочих місць для українців, стабільність, відновлення миру в Україні і територіальної цілісності. Оце все об'єднує одним словом "надія". Я хочу, щоб людина могла довірити нам свою дитину. От як ми дивимося на підтримку людей. Щоб ми, коли мама чи тато залишає нам поняньчити свою дитину, щоб вона була абсолютно впевнена в тому, що коли вона повернеться додому, дитина буде нагодована, доглянута, у теплі і в добрі. От хто такий Ляшко. Це український батько для кожної української дитини, а не лише для власної. От ким я хочу бути. І наша команда. Припинення хаосу, припинення бардаку починається з влади. Ключова сьогодні проблема влади – це дуалізм. Чим зранку до вечора займаються в Адміністрації Президента? Ділять владу, ділять повноваження, думаю, як виграти вибори і як набити власні кишені. Чому? Тому що на посаді президента – бізнесмен, підприємець. Коли в 2014 році я балотувався на вибори і казав: "Підтримайте мене", мені казали: "Да ні, проголосуємо за Порошенка. Він – олігарх, собі мільярд заробив, то, може, й нам дасть можливість заробити". Ну що, дав? Забрав останнє. От ціна, коли олігархи приходять до влади. І в результаті так званої деолігархізації в країні залишився один олігарх – Петро Олексійович Порошенко. В президентському кабінеті. В президентському кабінеті повинна бути людина, для якої національний інтерес на першому місці, для якої захист інтересів України на першому місці, захист інтересів трудової людини. В президентському кабінеті має бути людина, яка демонструє не гнучкість спини перед кожним зустрічним, а стійкість, упевненість у тому, що робиш і стратегічне бачення перспективи і завтрашнього дня. Наша стратегія - наведення ладу в країні. Перше. Зміни до Конституції. Ми приберемо дуалізм у владі. Президент і Прем'єр не будуть як два барани на містку бодатися за владу і за повноваження. Ми скоротимо чисельність депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Після обрання мене Президентом України, перший закон, який я внесу до парламенту, Закон про процедуру імпічменту Президента України. Кожна людина в Україні, від Президента до всіх, повинна бути підзвітна і підконтрольна. Не може бути так, щоб Президент України - безконтрольний як цар. Тому Закон про процедуру імпічменту Президента України. Так само, як Президент України, я підпишу Закон про тимчасові слідчі комісії і надам парламенту повноваження контролю за правоохоронними органами, за виконавчою владою, за дотриманням прав громадян, для того, щоб парламент мав реальні повноваження і щоб кожний боявся парламентського контролю. Я не знаю чи вистачить мужності у Президента Порошенка, якщо він цього не зробе, я зміню виборчу систему. Пропорційні вибори за відкритими списками - це головна складова ліквідації політичної корупції. Тому що те, що сьогодні відбувається, так звана боротьба з корупцією, це імітація. Оце ключові кроки для наведення ладу в країні, для відновлення миру, розвитку країни і повернення українців додому. Це план Ляшка і нашої команди. Шановні колеги, я думаю, що навіть залізна команда підтвердить, що в мене залізні нерви, тому що ми сьогодні гарно попрацювали. Всі, хто хотіли виступити змогли реалізувати це право. Шановні колеги, я хочу нагадати всім вам, що у у нас закінчено наш сесійний тиждень, він був достатньо результативним і плідним. Зараз ми маємо тижні роботи в округах, а також в комітетах Верховної Ради України. Дуже багато там чекають розгляду законопроектів, зокрема і Антикорупційний суд чекає другого читання зараз і прийняття в сесійній залі, і ключовий для нас Закон про нацбезпеку і оборону також знаходиться в комітеті. Чергове пленарне засідання засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 15 травня, о 10 годині ранку. А ранкове засідання Верховної Ради України сьогодні я оголошую закритим. Дякую. До побачення. наступного року.